Simonovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Predsednik, hvala za besedo. Prav lep pozdrav vsem! Zemljiška knjiga na naših tleh izvira še iz časa Terezije in do približno prelomnega leta 2000 se delo uradnikov ni veliko spremenilo. V obsežne knjige so ročno vpisovali vse zahtevane dogodke. Prelomnico predstavlja projekt e-zemljiške knjige, s katerim so papirnato obliko prevedli v sodoben digitalni zapis v računalnikih.To danes pomeni hitrejši in bolj urejen dostop do podatkov in tudi enotno zemljiško knjigo, ki je shranjena v računalniku v vladnem centru za informatiko, kar predstavlja olajšanje dela uradnikov, še pomembneje pa strank. Vsi vpisi v zemljiško knjigo so javni in vse podatke sme gledati in pregledati ter prepisovati vsak, ki to želi, kar je z e-zemljiško knjigo ves čas dostopno vsakemu posebej. Da je zemljiška knjiga izjemno pomembna javna evidenca, izkazuje pravna domneva, da je tisti, ki je vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik, tudi dejanski lastnik neke nepremičnine. Kdor v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisane v zemljiški knjigi, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic. Gre za vrsto podatkov, pomembnih za trg nepremičnin. Vpisana je prav vsaka nepremičnina, vsaka sprememba lastništva, stvarne pravice, določene so obligacijske pravice in ne nazadnje tudi določena pravna dejstva. Od leta 2011, ko se je pri nas sistem zemljiške knjige informatiziral, bistvenih sprememb ni bilo. Do danes pa so se izkazale potrebe po spremembi osnovnega zakona, in sicer v smeri uskladitve s spremembo Stvarnopravnega zakonika, ki se nanaša na vpis etažne lastnine; sprememb v zvezi z digitalizacijo področja pred vpisom v zemljiško knjigo, predvsem s področja davkov; ureditve zatečenega stanja v zemljiški knjigi. Gre za ureditev zelo starih vpisov, vezanih na osebe, rojene pred 1900, ko je glede na biološko danost jasno, da so že pokojne. Za te primere ne bo več potrebno izkazovanje smrti s potrdili. Mnogim strankam, po večini potomcem, bo ta rešitev izjemno olajšala ureditev zadev. Pri tem pa je poudarjeno, da ne gre za vpis lastninskih pravic, temveč drugih stvarnih pravic. pravic. Omogočeno je, da lahko tudi v zemljiškoknjižnem postopku prek revizije pride do intervencije Vrhovnega sodišča. Do navedenih sprememb v Poslanski skupini Desus nimamo zadržkov, saj so bile tudi vse pripombe strokovne javnosti, pripombe Vrhovnega sodišča ter pripombe naše Zakonodajno-pravne službe ustrezno upoštevane že z amandmaji, sprejetimi na seji matičnega delovnega telesa. Predlagane spremembe Zakona o zemljiški knjigi z našega stališča

Hvala, predsednik. Predlagana novela zakona je dobra in strokovna, saj odpravlja določene pomanjkljivosti, ki so se pojavile v praksi, in določa uskladitev z zadnjo spremembo Stanovanjskega zakona. Prav tako odpravlja določbe o zemljiškem dolgu, ki so v zakonu ostale še vse od časa, ko je bil zemljiški dolg ena izmed stvarnih pravic. Obžalujemo, da se je zemljiški dolg črtal iz zakona, saj je bil dober, preverjen in učinkovit institut v mednarodnem okolju. Menimo pa, da bi zemljiška knjiga morala biti bolj dostopna državljanom. Izvira še iz časa Marije Terezije in je med ljudmi dobro poznana. Ljudje vedo, da se lahko zanesejo na podatke, vpisane v zemljiško knjigo. Z eno izmed zadnjih sprememb Zakona o zemljiški knjigi se je določilo izključno vlaganje elektronskih predlogov. Ta način je po našem mnenju zemljiško knjigo odtujil od ljudi. Ljudje so še navajeni starih velikih knjig, v katerih so dobili vpogled v zemljiškoknjižno stanje svoje nepremičnine. Marsikateri državljan zemljiškoknjižna opravila povezuje s fizičnimi vlogami za sodišče in načelom neposrednosti.

arhaičnem postopku, kot je zemljiškoknjižni, uporabljali računalnike. Prav tako se nam zdi neprimerno, da se določi kvalificirani predlagatelj zemljiškoknjižnih predlogov, saj se s tem onemogoča delo marsikateremu pravniku. S tem se draži sam postopek nakupa nepremičnine prav v obdobju, ko ima kupec najmanj denarja. Ni dovolj že, da je moral poravnati kupnino in odvesti davek? Na koncu ima še administrativno oviro, in sicer plačilo takse kvalificiranega vlagatelja zemljiškoknjižnega predloga. Na kratko povedano, ima nepotrebne stroške z notarsko oziroma odvetniško tarifo oziroma s stroški nepremičninske agencije.

hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi ne spreminja temeljnih načel zemljiškoknjižnega prava in procesa, ampak jih v celoti upošteva. Tokratna novela ni obsežna in ne prinaša konceptualnih sprememb, ampak se odziva na spremembe in dopolnitve nekaterih zakonov, zlasti iz Stvarnopravnega zakonika, katerega novela je ukinila eno od stvarnih pravic, to je zemljiški dolg, ki se od takrat še ni odrazila v Zakonu o zemljiški knjigi. Zadnja novela je na področju lastninske pravice oziroma etažne lastnine uvedla novost glede tako imenovanih povezanih nepremičnin in nepremičnin v skupni rabi, izvedba katerih ni samo povezana z zemljiško knjigo, ampak praktično brez sprememb in dopolnitev Zakona o zemljiški knjigi sploh ni mogoča. Cilj uskladitve s temi predpisi je zagotoviti skladnost pravnega reda oziroma medsebojno skladnost zakonov. Gre za izboljšave sistema kot odziv na povratne informacije tako izvajalcev kot tudi uporabnikov, namenjene odpravljanju neenotne uporabe zakona in odpravi v praksi zaznanih pomanjkljivosti. Spremembe in dopolnitve Zakona o zemljiški knjigi bodo tako pripomogle k učinkovitejšemu in varnejšemu poslovanju in delovanju zemljiške knjige. Spoštovane in spoštovani, v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi soglasno podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina šestih poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Branislavom Rajićem. Predlog zakona je na 31. nujni seji 5. 5. 2021 obravnaval Odbor za pravosodje kot matično delovno telo. Ker po končani razpravo odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Željko Cigler bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! V Levici podpiramo Predlog zakona o ustavitvi določenih postopkov o prekrških, storjenih po Zakonu o nalezljivih boleznih, in oprostitvi odgovornosti za prekrške v pravnomočno končanih postopkih. Dejstvo je, da je bila prekrškovna obravnava dijakov na protestu v Mariboru, ko so zahtevali odprtje in dostop do šol, evidentno nepotrebna. S predlaganim amandmajem, ki je bil dan na seji odbora, se je razširil krog upravičencev na vse udeležence protestov, ki so bili kaznovani zaradi kršenja prepovedi združevanja iz vladnih odlokov od 13. 3. 2020 do začetka veljavnosti zakona. Do neupravičenega kaznovanja ni prišlo samo v primeru mariborskega protesta dijakov in staršev, ampak na vseh protestih v državi. V velikem številu primerov obravnave domnevnih prekrškov je prišlo do spornih odločitev prekrškovnega organa, prav tako je pod vprašajem ustavnost določenih vladnih odlokov. Zaradi vseh teh razlogov je edina prava rešitev, da Državni zbor kot zakonodajalec ustavi tekoče postopke in oprosti odgovornosti za prekrške vse obdolžene v že pravnomočno končanih postopkih, je bila jasna zahteva na seji odbora. Da so policisti v primeru protestov ukrepali napačno, potrjuje ravnanje mariborske okrajne sodnice, ki je ustavila prekrškovni postopek zoper dijaka, ki je februarja sodeloval na mirnem protestu na Trgu svobode v Mariboru. Mariborski dijaki so bili sankcionirani zgolj zato, ker so zahtevali, da se jim omogoči vrnitev v šolske klopi. Sodnica se je v imenu ljudstva dijakom opravičila. Ker vemo, da nemogoče je mogoče, čakamo na opravičilo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in predsednika Vlade Janeza Janše. Na seji Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti 17. marca letos smo lahko slišali tako izpovedi kaznovanih za prekrške, ker so protestirali za vrnitev otrok v šole, kot tudi mnoga pričevanja nevladnih organizacij, ki so zastopale oglobljene za absurdne prekrške za situacije, ki nimajo nobene zveze s preprečevanjem širjenja nalezljivih bolezni. Naj ponovim, da danes govorimo o prekrških zaradi kršenja vladnih odlokov, ki so namenjeni preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni, ne pa o poljubno definiranih prekrških, kot si jih pogosto razlaga policija, seveda na podlagi navodil nadrejenih. Oglobljeni so bili ljudje, ki so na Trg republike pred našim Državnim zborom zgolj položili stopala. Oglobljena je bila mladenka, ki je bila ob dnevu Zemlje na trgu pred Državnim zborom sama in je na tla položila cvet, oziroma oglobljeni so bili tisti, ki so prebirali Ustavo Republike Slovenije ali v znak protesta glasno brali svoje pesmi. Žal lahko le ugotovimo, da je namen takšnih vladnih ukrepov predvsem omejevanje svobode izražanja. Pri vsakem javnem protestu pride do združevanja ljudi, javni protest je oblika kritike oblasti. In to je ustavno varovana kategorija in pravica. Omeji se jo lahko le v izrednih primerih, ne pa kar počez tako, da ljudje ne bi smeli več izražati nestrinjanja s politiko obstoječe vlade, ki je evidentno škodljiva. In da je nestrinjanje ogromno, je nazadnje pokazal tudi protest 27. aprila oziroma tudi v času praznovanja osamosvojitve države, ko se je v centru Ljubljane zbralo več kot 10 tisoč protestnikov. Tako množični protesti so v 30-letni zgodovini Slovenije zelo redki, a tej vladi je uspelo. S svojo napačno in arogantno politiko ljudi dobesedno nažene na ulice v protest, pa ne samo v Ljubljani, ampak po celi državi. Policisti bi lahko ukrepali tako, da namesto, da izvedejo prekrškovni postopek, ki se konča z izrekom sankcije oziroma globe, izrečejo zgolj opozorilo, ker Zakon o prekrških določa, da pooblaščena uradna oseba lahko namesto izreka sankcije kršitelja opozori, če je storjeni prekršek neznatnega pomena in če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep. Pri čemer pooblaščena uradna oseba kršitelju hkrati z opozorilom predstavi storjeni prekršek. Žal so se v velikem delu primerov, predvsem pri protestih pri obravnavi udeležencev policisti odločali za izrek globe. Globe pa so v zadnjem letu precej narasle. 400 evrov globe predstavlja velik poseg v redne mesečne prihodke, še posebej socialno ogroženih državljank in državljanov, ki imajo tudi pravico do protesta, in dijakov. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Blaž Pavlin bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Hvala za besedo. Sprejetje posebnega zakona, s katerim bi posegali v odprte prekrškovne ali sodne postopke, je po mnenju Nove Slovenije povsem neustrezno ter lahko odpre plaz novih tovrstnih posegov zakonodajne oblasti v konkretne postopke. V Novi Sloveniji predlagamo, da se tudi v tem primeru držimo načela, da zakonodajna oblast ne posega v odprte sodne oziroma prekrškovne postopke. Poleg tega bi podpora takemu predlogu zakona pomenila negativen signal pri zavzemanju družbe za čim večje spoštovanje ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. Sporočilo takega zakona bi lahko bilo tudi, da državljani pred zakonom nismo enaki ter da je mogoče za konkretne odprte sodne postopke določenih državljanov sprejemati tudi posebne zakone.Posebej zakone.Posebej je to občutljivo, če je amnestija vezana tudi na politično pripadnost. Zaradi vsega naštetega na matičnem delovnem telesu predloga zakona nismo podprli. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Maša Kociper bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani predsednik! Ker je ta tema neposredno povezana s predlogom zakona, moram najprej poudariti, da so bile šole v Republiki Sloveniji absolutno predolgo zaprte, na kar smo tudi v SAB opozarjali ves čas. Šole so bile namreč pri nas zaprte najdlje v Evropi, kar je imelo ogromno negativnih posledic, predvsem, kot sedaj opozarjajo strokovnjaki, na duševno zdravje otrok. Pravica do šolanja bi morala biti za otroke na prvem mestu, česar pa Vlada več kot očitno ni dovolj upoštevala. Šola je v obdobju odraščanja prostor učenja, pa tudi socializacije, sodelovanja in dozorevanja. V času šolanja na daljavo vseh teh veščin otroci ne morejo razvijati, kar bistveno vpliva na njihov razvoj.Poleg tega pa je bilo s strani učiteljev in ostalih strokovnjakov večkrat poudarjeno, da nimajo vsi otroci istih pogojev, da bi se lahko kvalitetno šolali doma. Povečale so se stiske otrok, ki bodo nedvomno pustile hude in dolgoročne posledice.Zato v SAB razumemo in podpiramo otroke, mladostnike in njihove starše, ki so svoje nezadovoljstvo zaradi večmesečnega zaprtja šole v začetku letošnjega leta na mirnih shodih povsem legitimno izražali v več slovenskih mestih. 9. februarja so se na Trgu svobode v Mariboru na mirnem shodu zbrali dijaki, ki so izrazili svoj protest do nesorazmernega omejevanja njihove pravice do šolanja. Njihovim zahtevam za ponovno odprtje šol so se pridružili tudi nekateri starši, pa tudi profesorji. Na tem shodu je policija popisala nekaj udeležencev, šestim so odredili globo v višini 400 evrov zaradi domnevnega kršenja Zakona o nalezljivih boleznih, trije mladoletni udeleženci pa so bili pozvani pred sodišče. S svojim zbiranjem naj bi huje ogrožali javno zdravje, čeprav so vsi skupaj upoštevali vse ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. Zakon, ki ga imamo danes na mizi, je zato nastal kot posledica kaznovanja dijakov, ki so si zgolj želeli, da bi se vrnili v šole in normalno nadaljevali šolanje. Glavni cilj tega predloga je abolicija prekrškov oziroma ustavitev postopkov in amnestija za pravnomočno končane prekrškovne postopke.V primeru treh dijakov je sodišče v vseh postopkih v obveznem času prepoznalo nesorazmernost odrejenega kaznovanja, saj je prav vse prekrškovne postopke ustavilo. Sodnica se je celo v imenu ljudstva opravičila in s tem dokazala, da razume načelo delitve oblasti. To načelo pa je izvršilni oblasti pod vodstvom Janeza Janše na žalost precej tuje. V SAB smo izjemno veseli, da je v tej zadevi na koncu zmagal razum. Strinjamo se, da je bilo kaznovanje dijakov popolnoma nepotrebno in neprimerno, predvsem pa v dani situaciji nesorazmerno. Dijaki in njihovi starši so na miren način ob spoštovanju vseh omenjenih ukrepov uresničevali svoje temeljne človekove pravice, natančneje svojo pravico do zbiranja in združevanja, kot jo določa 42. člen Ustave. Na koncu se je hvala bogu izkazalo, da je predlog zakona pravzaprav nepotreben, saj je sodišče vse postopke z vidika nesmotrnosti ustavilo. SAB razumemo simbolno sporočilo predlagatelja, vendar pa opozarjamo, da je pri takšnih zakonih potrebna še dodatna mera previdnosti. Konec koncev gre za velike posege v odločitve izvršilne in sodne veje oblasti, in to v odločitve, ki so lahko tudi že pravnomočne. Tudi Zakonodajno-pravna služba je opozorila, da je bila v času zakonodajnega postopka praksa odločanja o teh prekrških, ki bi lahko predstavljala vodilo za odločitev o zakonskem urejanju, šele v nastajanju. Pri tovrstnem zakonskem urejanju pa morajo biti dosledno spoštovane vse pravice, tudi ustavno določeno načelo enakosti. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Franc Jurša bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. FRANC Predsednik, še enkrat hvala za besedo. Ponoven pozdrav vsem kolegicam in kolegom! Zaključki raziskave o tako imenovanem špricanju v slovenskih šolah izpred nekaj let so naslednji. Odsotnost od pouka, upravičena ali neupravičena, je problem, s katerim se spopadajo šolske oblasti, strokovnjaki in učitelji v vseh šolskih sistemih. Recepta za to, kako obdržati dijake v šoli, pa ni iznašel še nihče. Razsežnosti špricanja v slovenskih šolah še niso katastrofalne, skrb vzbuja dejstvo, da ga je po opažanjih učiteljev vse več. Dijaki namreč ne izostajajo toliko zaradi bolezni, ampak zaradi strahu pred negativno oceno. Preobremenjeni so zaradi predolgega ali neustrezno sestavljenega urnika, na katerem so na primer blok ure težkih predmetov. Učitelji uporabljajo neustrezne metode pouka, zaradi česar se dijaki pri pouku dolgočasijo in so pasivni. Svoje dodajajo še vedno preobsežni učni načrti. Špricajo tako slabi kot odlični dijaki, razlogi za špricanje so enaki. Leto 2020 prinese popoln preobrat. Epidemija je povzročila popolno zaprtje šol, kar je nekaterim šolajočim se mogoče zgolj krajši čas sicer ustrezalo, a kaj kmalu so tudi ti pogrešali pouk, urnik in red, varnostnike, nasploh ustaljen ritem šolanja. Drugačen način življenja, omejen skorajda na dom, je nedvoumno pustil pečat najranljivejših, to so naši otroci. Dejstvo je, da sta epidemija in zaradi nje zaprtje šol povzročila hudo ogroženost zdravja, razvoja, varnosti in dobrobiti otrok. Brez vsakodnevnih interakcij z vrstniki je bilo zaradi pomanjkanja gibanja zaznati izgubo telesne pripravljenosti, zaznati je vse več duševnih stisk. Pouka na daljavo marsikdo ni mogel izvajati ali ni imel primernih pogojev za to – neprimerni računalniki in programska oprema, nedostopnost do internetne povezave, mnogim pa starši sploh niso znali pomagati pri izobraževanju. Po dolgem času izobraževanja od doma otroci ne razmišljajo o špricanju. Ravno nasprotno, stopili so na ulice in z mirnim protestom izrazili svoje stališče, željo, prošnjo, da se vrnejo v šolske klopi, ter s tem formalno prekršili ukrep za omejitev epidemije – prepovedano zbiranje. V Poslanski skupini Desus razumemo razloge in namen predlagatelja za tako imenovano abolicijo in izbris prekrškov dijakom, ki so 9. februarja letos protestirali v Mariboru, svoje zadržke pa je argumentirano podalo tudi Ministrstvo za pravosodje. Dejstvo je, da so bili vsi postopki zoper dijaka, ki mu je bil tega dne v Mariboru izrečen prekršek, ustavljeni, in dejstvo je, da je zakon ravno zaradi svoje nedorečenosti ter vprašanja načela enakosti – predlog ni izločeval drugih dni, drugega kraja in podobno – zaključil zakonodajno pot na delovnem telesu. Naj zaključim z željo, da se čim prej prav vsi, vključno s šolarji, končno vrnemo v ustaljen način življenja brez strahuin koronskih omejitev, četudi s problematiko špricanja. Hvala lepa. Mag. Branislav Rajić bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, drage kolegice in kolegi, dober dan! Zdaj nepovezani poslanci smo z nekaj bivšimi strankarskimi kolegi vložili in predlagali zakon o aboliciji in amnestiji mariborskih dijakov. Še pred zadnjo sodbo Ustavnega sodišča smo poudarjali, da so organi represije vladne uredbe uporabljali nesorazmerno in nepravično kaznovali mariborske dijake. Oni so zgolj zahtevali vrnitev v šolske klopi, torej svojo ustavno pravico do izobraževanja, ter pri tem upoštevali vse varnostne ukrepe. Še več, iz policijskih zapisnikov je bilo sklepati, da niso bili kaznovani zaradi zbiranja na javnem kraju, temveč so bile kazni izrečene za besede, ki so jih javno izrekali in zapisali na protestne plakate. Na koncu smo le z razočaranjem ugotovili, da večina v Odboru za pravosodje ni premogla dovolj modrosti in zrelosti, da bi majhno skupino mladih ljudi, ki so mirno javno zahtevali svoje ustavne pravice, sistemsko odvezala izrečenih kazni. Koalicijskim kolegom je zmanjkalo empatije, kar je sicer osebnostna črta, ampak to je bil tudi padec na izpitu iz demokracije, ki je besedno mašilo v skoraj vseh njihovih razpravah. Medtem je Ustavno sodišče presodilo, da je bilo lepo število vladnih odlokov, ki so omejevali svobodo posameznikov v času epidemije, neveljavnih, saj so temeljili na Zakonu o nalezljivih boleznih, ki je v delu, na katerega so se sklicevali, protiustaven. Ustavno sodišče je poudarilo, da je potrebno tudi v času epidemije posegati v osnovne človekove ter ustavne pravice z veliko previdnosti, veliko občutka za pravo mero in natančnosti. Mariborski dijaki so bili prve žrtve nesorazmernega poseganja v ustavne pravice državljanov na podlagi neustavnih vladnih odlokov. Stanje, ki je nastalo zdaj, po izreku sodbe Ustavnega sodišča, je v celoti odgovornost Vlade. Izgovori, ki smo jih pogosto slišali – da je zakon star in da ga nobena prejšnja vlada ni popravila – so zgolj preusmerjanje pozornosti. Prvič, ker se z epidemijo teh razsežnosti nismo soočali v vsej v 30-letni zgodovini Slovenije, in drugič, ker je vladna koalicija v Državnem zboru med epidemijo celo spreminjala nekatera določila tega tega zakona. Na formalne pomanjkljivosti odlokov, ki jih je sprejemala, je opozarjala tudi stroka. Vlada je torej neupravičeno teptala ustavne pravice državljanov. Ali je sploh pomembno, ali je šlo za površnost, nedoslednost zaradi hitenja ali celo za zavestne kršitve? Vsak od navedenih razlogov je zaskrbljujoč in kaže na odnos do ustavnih pravic državljanovter veljavne zakonodaje. Če se ozremo v čas antike, ko so začetki demokracije klili iz trde imperatorske strahovlade, lahko rečemo, da bi v primeru mariborskih dijakov še Kaligula dvakrat premislil. Navedel bom še misel znanega pravnika, ki piše: »Preganjanje otrok, ki se zavzemajo za odprtje šol, je absurdno in zavržno.« Zakon, ki sem ga v parlamentarno proceduro vložil kot prvopodpisani, vsebinsko temelji torej predvsem na pravičnosti in enakosti pred zakonom za vse državljane in določa, da se kazni za prekrške vsem tistim mariborskim dijakom, ki so jih že plačali, povrnejo in prekrški izbrišejo iz evidenc. S tem bi popravili krivice, ki so bile storjene državljanom zaradi vladnih napak in iracionalne, torej pretirane represije, ki jo je policija uporabila ob protestih mariborskih dijakov. Glede na izrek Ustavnega sodišča pa Državni zbor gotovo ne bo mogel iti mimo vseh ostalih krivic, ki so se v času epidemije zgodile državljanom, ko je Vlada na podlagi neustavnih uredb posegala na področje njihovih ustavnih pravic. Obžalujem, da ta državni zbor in matično delovno telo s pomenljivim imenom Odbor za pravosodje nista premogla dovolj samostojnosti, saj je vladna koalicija naš predlog o opustitvi pregona dijakov in oprostitvi kazni povozila. Ta valjar je tokrat steptal zelo mlad, šele vzklil travnik. Ampak trava bo, kot je včeraj bilo videti, rastla še bolj in rastla bo teptanju navkljub. Hvala.

pozdrav vsem prisotnim! Postopki pred sodiščem niti niso bili končani, že je bil vložen opozicijski zakon. Takšna ravnanja pomenijo pritisk na sodišča, do česar pa ne bi smelo prihajati. Gre za državljane, ki morajo biti tako kot vsi drugi odgovorni za svoje početje, če le-to ni v skladu s predpisi. Zakon o prekrških določa mejo 14 let, ko je posameznik lahko podvržen sankcioniranju. Glede na število postopkov je jasno, da je bilo izrečenih veliko opozoril in da so bili podvrženi sankcioniranju le najhujši primeri, kar pa je sodišče v nadaljevanju razveljavilo. Sankcija kot vzgojni ukrep je namenjena predvsem prevzgoji posameznika, in to osnovno načelo želi današnji zakon postaviti na glavo. Kakšno bo torej sporočilo? Problematično pa je to, da se posameznik, sodniki opravičujejo v imenu ljudstva. Takšne geste se s strani sodne veje oblasti ne bi smele dogajati, biti sodnik avtoriteta, ki pri svojem delu ne bi smela pokazati nikakršnih čustev. Sodnik se nima za kaj opravičevati, pa čeprav je zakon, ki ga mora uporabiti, po njegovem mnenju neupravičen.

Hvala lepa za besedo, predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim, spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci! Zakon o ustavitvi določenih postopkov o prekrških, storjenih po Zakonu o nalezljivih boleznih, in oprostitvi odgovornosti za prekršek v pravnomočno končanih postopkih, ki so ga kot predlagatelji vložili skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Branislavom Rajićem, je bil na matičnem delovnem telesu obravnavan vzačetku meseca maja 2021. Naj uvodoma izpostavimo, da epidemija covida-19 in vladni ukrepi za zaščito zdravja in življenj ne morejo biti del političnega boja ne na ulici ne tukaj v Državnem zboru. Nezakoniti shodi so bili med epidemijo sprožilec novih okužb in posledično morebitnih novih smrti, zato po našem ni pomembno, ali so se nezakonitih shodov udeleževali nekateri poslanci iz leve politične provenience, zaposleni, študenti ali dijaki. Spomnimo, da gre za dijake, ki so v začetku februarja 2021 sodelovali na neprijavljenem shodu na Trgu svobode v Mariboru za vrnitev v šolske klopi. Določene kršitve so zaznali mariborski policisti in spisali globe ter obdolžilne predloge. Dijaki so tako prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške zaradi kršenja Zakona o nalezljivih boleznih. Okrajno sodišče v Mariboru je prejelo skupno tri obdolžilne predloge zoper mladoletnike, šest dijakov pa je prejelo globo v višini 400 evrov. Predstavniki Zakonodajno-pravne službe so na seji Odbora za pravosodje pojasnili pojma amnestija in abolicija ter opozorili, da predlagani zakon o ustavitvi določenih postopkov o prekrških prekrškov ne konkretizira dovolj natančno, da bi bilo jasno, kaj naj bi bilo z amnestijo in abolicijo sploh zajeto. Koalicijski poslanci smo predlaganemu zakonu nasprotovali, saj je dejansko želel uzakoniti neenako obravnavo kršiteljev vladnih odlokov, kar je v direktnem nasprotju z ustavnim načelom enakosti pred zakonom, hkrati pa je dajal napačen signal glede spoštovanja ukrepov za zajezitev epidemije. Odbor najprej ni sprejel amandmajev Poslanske skupine nepovezanih poslancev in tudi ne amandmajev Poslanske skupine Levica. Nato je glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih ni sprejel. Poslanci Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, ki postavljamo zdravje in življenja svojih sodržavljanov vedno na prvo mesto, tega predloga zakona seveda nismo podprli in tako danes končuje svojo proceduralno pot. Hvala. Hvala lepa. Jerca Korče bo predstavila stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. JERCA KORČE Hvala za besedo. Med epidemijo bi morali zaščititi ranljive skupine, torej poskrbeti za starejše. Vladi to ni uspelo, saj je virus vdrl v domove, oskrbovanci so umirali, starejši pa so postali žrtve virusa. A na žalost še zdaleč ne edina. Velika, lahko bi rekli skrita, neslišanažrtev epidemije so bili tudi mladi. Vlada je pozabila na njih. Še več, ignorirala jih je. Mladi so opozarjali na svoje stiske in bili vselej preslišani, pa najsi je šlo za otroke, šolarje ali študente. Problem je bil v tem, da niso imeli sogovornika na ravni Vlade. Šolska ministrica, ki bi morala biti prvi glas mladih in njihova zaščitnica, je bila raje pasivna. V vsem času se niti enkrat ni jasno postavila na stran mladih. Zatekla se je enostavno k praznemu besedičenju in namesto ukrepanja postala zgolj nek kimavček Vlade. Spomnimo, mladi so mirno, na prostem, ob upoštevanju epidemioloških ukrepov izražali svoje nestrinjanje s takrat že več kot štirimesečnim zaprtjem šol. Za to so bili kaznovani. odziv ministrice Kustec na to kaznovanje je bil otročji. Izjavila je, da gre za mlade odrasle, za katere verjame, da razumejo in prevzemajo odgovornost za svoja dejanja, to da je prvi korak v svet odraslosti. Ministrica se očitno ni zavedala, da so s svojim izražanjem nestrinjanja pokazali predvsem neprimerno višjo mero kritičnega razmišljanja in odgovornosti do družbe, kot jo je sama s svojimi dejanji za čas ministrovanja. Mimogrede, ravno razvoj kritičnega mišljenja je eden ključnih ciljev izobraževanja in ministrica bi morala biti vsaj ponosna na to, ampak očitno ne pozna področja, ki ga upravlja, oziroma se opravičujem, ki bi ga morala upravljati. Spomnimo, mladi bi morali biti naša skupna skrb. Oni so prihodnost naše družbe. Odnos, ki ga imamo do njih, je hkrati odnos do naše prihodnosti. V Listi Marjana Šarca želimo danes predvsem opozoriti na to, da nam ne kaže najbolje, in navajamo dva podatka. Za kar 72 % se je v primerjavi s povprečjem med letoma 2015 in 2019 povečalo število klicev mladostnikov, ki razmišljajo in grozijo s samomorom. Na otroški psihiatriji in Pediatrični kliniki UKC Ljubljana se trend urgentnih napotitev od decembra lani močno povečuje. Marca je bilo urgentnih napotitev že dvakrat toliko kot v najbolj obremenjenih mesecih v preteklih letih. Pa se kdo od pristojnih danes s tem ukvarja? Se kakorkoli ukrepa? Drži, da je tematika, o kateri govori današnji zakon, že dobila epilog, želimo pa v Listi Marjana Šarca opozoriti, da to še zdaleč ne pomeni, da je širši problem rešen. Posledice ostajajo in očitno bodo še ostale. V Poslanski skupini Liste Marjana Šarca menimo, da bi se moralo zgoditi vsaj naslednje. Prvič. Ministrica Kustec bi morala že davno oditi s položaja, saj je jasno, da do sedaj ni bila kos vodenju resorja, in jasno je, da vsak dan njenega ministrovanja pomeni zgolj poglabljanje težav mladih. Drugič. Nemudoma bi morali pripraviti rešitve, ki bodo poskrbele za nemoteno šolanje v primeru še kakšnega zaprtja oziroma nove epidemije. Tretjič. Morali bi zbrati in vprašati vse, ki razumejo in poznajo realno stanje na področju psiholoških in socialnih stisk mladih, in pripraviti nabor rešitev za takojšnjo pomoč, psihološko, socialno oziroma kakršnokoli že potrebujejo zaradi epidemije ogroženi mladi. Odnos, ki ga ta vlada goji do mladih oziroma bolje rečeno ne goji, nas mora enostavno skrbeti. Kaže nam temno podobo prihodnosti. Če pa vzamemo dejstvo, da na mladih svet stoji, je prav, da za njih poskrbimo. Je pa res, tako kot je rekel že eden od mojih predhodnikov, mladi so pokazali tej vladi tudi včeraj, da bo trava rasla, tudi če jo želite teptati. Hvala. PREDSEDNIK Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Hvala, predsednik. Spoštovane kolegice, kolegi! Od vložitve tega predloga zakona se je zgodilo že marsikaj. Po eni strani so bili postopki zoper dijake, ki so protestirali in bili kaznovani, ker so želeli nazaj v šole, in na katere se je ta predlog zakona tudi nanašal, na sodišču že ustavljeni. Po drugi strani pa je Ustavno sodišče razveljavilo del Zakona o nalezljivih boleznih, ker je neustaven, posledično pa so neustavni tudi nekateri na tej podlagi sprejeti odloki in ukrepi Vlade. Zakonodajni postopek zoper ta predlog zakona je že končan, smo pa v opoziciji na podlagi odločitve Ustavnega sodišča že pripravili nov predlog zakona o amnestiji in aboliciji, s katerim bi se ustavili že začeti postopki, s katerim bi bili ki so bili na podlagi protiustavnih podzakonskih aktov oglobljeni, upravičeni do povračila globe in stroškov postopka. Očitno torej je, da je ta vlada ravnala ne samo površno, temveč tudi neustavno in protizakonito ter v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije in načelom pravne države, ker ni ukrepom primerno prilagodila zakonodaje, temveč je omejevanje najbolj temeljnih človekovih pravic, ki smo jih skozi zgodovino trdo prigarali, omejevala zgolj z odloki in z vsebinsko praznimi zakoni. Tudi nekatere druge evropske države, po katerih se tako radi zgledujemo, so to storile, v času epidemije pa so prilagodile svojo zakonodajo. Naša Vlada tega ni storila, kljub temu da so jo na vse to že pred odločitvijo Ustavnega sodišča opozarjale različne strokovne službe in tudi nekateri pravniki. Tudi Socialni demokrati smo že ves čas epidemije opozarjali na spornost nekaterih odlokov in ukrepov Vlade, da morajo imeti ukrepi Vlade zakonito in jasno podlago, da je omejevanje temeljnih človekovih pravic možno zgolj in samo z zakonom. Zato smo že 11. marca letos, torej pred odločitvijo Ustavnega sodišča in predložitvijo tega zakona, na Vlado naslovili pobudo, da naj odpravi oziroma začasno ustavi že sprejete postopke o prekrških, ki naj bi jih storili posamezniki zaradi uresničevanja ustavne pravice do svobode gibanja, do mirnega zbiranja in združevanja ter svobodnega izražanja. Da naj odpravi oziroma do končne odločitve Ustavnega sodišča začasno ustavi že začete postopke o prekrških v drugih primerih, povezanih s sprejetimi ukrepi v državi zaradi razglašene epidemije, o katerih je moč pričakovati, da bo Ustavno sodišče ugotovilo njihovo neustavnost zaradi prekomernega posega v ustavno varovano človekovo pravico oziroma svoboščino. Ustavno sodišče je del tega že naredilo. Razveljavilo je zakon, ni pa še vsebinsko presojalo o nekaterih konkretnih ukrepih Vlade. So pa to že storila nekatera nižja sodišča. Recimo Višje sodišče v Kopru je ustavilo postopek zoper osebo, ki ni nosila maske, ker neuporaba maske ni bila v nobenem zakonu določena kot prekršek. Ali pa recimo s tem predlogom zakona naslovljeni primeri mariborskih dijakov, o katerih je Okrajno sodišče v Mariboru zapisalo: »Iz navedenega izhaja, da nobena ustavna pravica sicer ni absolutna, tudi ne pravica do zbiranja in izražanja mnenj, da pa je pri omejevanju teh pravic treba upoštevati načelo sorazmernosti, da jih je mogoče omejiti le izjemoma in za omejeno časovno obdobje.« Nekatera sodišča so torej že skozi sodno prakso odločila, da kljub resnosti epidemije in njenih posledic na zdravje temeljnih človekovih pravic ne moremo omejevati za vsako ceno in brez ustreznih pravnih podlag. Grobo kršenje pravnega reda in pravne države s strani Vlade pa zdaj žal plačujejo državljanke in državljani, zato smo tudi predlagali sprejetje teh posebnih zakonov, da se na sistemski ravni popravijo povzročene krivice.Pa vendar je potrebno tudi pri aboliciji oziroma amnestiji, ko določenemu krogu ljudi oprostimo prekrške ali jim vrnemo plačane globe, tudi če so bile le-te izdane na podlagi nezakonitih predpisov, paziti, da pri tem ne povzročamo zmede ali ustvarimo še večjih in novih neenakosti oziroma nepravičnosti med različnimi skupinami storilcev prekrškov.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Državnega sveta gospodu Danijelu Kastelicu. DANIJEL KASTELIC: Spoštovani predsednik, hvala za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci, spoštovana državna sekretarka! Pred vami je predlog zakona, ki smo ga oblikovali z namenom odpraviti diskriminacijo pri upravičenosti do prejemanja invalidnine. V skladu z določbami iz ZPIZ-1 je invalidnino lahko pridobi vsak zavarovanec, ki mu je nastala telesna okvara kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni oziroma poškodbe izven dela, ne glede na to, ali je užival kakšno drugo pravico po ZPIZ-1. V ZPIZ-2 pa invalidnina ni bila več urejena. Določeno je le, da se določbe ZPIZ-1, v katerih je urejena invalidnina, še naprej uporabljajo, vendar le, če je telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. V okviru priprave predloga ZPIZ-2 je bilo namreč dogovorjeno, da se invalidnina izloči iz sistema pokojninske zakonodaje.

z določbami tretjega odstavka 403. člena ZPIZ-2 zagotovilo njeno nadaljnje prejemanje, možnost pridobitve pravice do invalidnine pa zgolj tistim, katerih telesna okvara je nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Zavarovanci, katerih telesna okvara je nastala po 1. januarju 2013 kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela, tako do danes niso mogli pridobiti pravice do invalidnine, saj ustrezne področne zakonodaje še ni, čeprav naj bi jo sprejeli v roku dveh let po uveljavitvi ZPIZ-2. Cilj zakona, ki je pred vami, je tako odpraviti neenakost med zavarovanci, ki so upravičeni do invalidnine zaradi telesne okvare, ki je nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in zavarovanci, ki do invalidnine od 1. januarja 2013 niso upravičeni, ker je njihova telesna okvara nastala izven dela. Slednjim se želi ponovno omogočiti dostop do pravice do invalidnine, ki je po uveljavitvi ZPIZ-2 niso mogli več pridobiti. Še pomembnejši cilj zakona je odpraviti neenakost med zavarovanci, ki imajo telesno okvaro, ki je nastala izven dela pred 1. januarjem 2013, in tistimi, ki jim je iz enakih razlogov nastala telesna okvara po tem datumu. Pri teh osebah namreč ni nobene osebne razlike, zato je s tega vidika neenakopravnost še toliko večja. posega v 403. in 429. člen ZPIZ-2, pri čemer se črta tiste dele odločb, ki vsebujejo pogoj, da je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. S tem se vsem zavarovancem s telesno okvaro ne glede na vzrok njenega nastanka omogočapridobiti pravico do izplačila invalidnine. Veseli nas, da je predlog zakona v obravnavi na pristojnem Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide dobil soglasno podporo, pozdravljamo pa tudi amandma, ki ga je sprejel navedeni odbor in s katerim je ustrezno naslovil pomisleke Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Zavedamo se, da je zakon nesistemski, vendar upamo, da se bo z njegovim sprejetjem začasno zapolnilo nastalo pravno praznino in do sprejetja ustreznega področnega zakona odpravilo diskriminacijo med posamezniki, ki se med seboj razlikujejo zgolj po času in vzroku nastanka telesne okvare, njihove potrebe pa so povsem primerljive. Gre za osebe, pri katerih je prihodek kot invalidnina ključnega pomena za zagotavljanje njihove vključenosti v družbeno življenje, zato vas prosim, da predlog zakona podprete. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Evi Irgl. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložil Državni svet. Predstavnik predlagateljev je najprej predstavil predlog zakona, potem pa je predstavnica Vlade predstavila mnenje Vlade, ki meni, da predlog ne ureja problematike na način, da bi sledil ciljem in načelom, ki jih sicer sam izpostavlja, saj problematike ne ureja enako za vse posameznike, ki so v enakem položaju. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila njihovo mnenje in opozorila na konkretne pripombe k členom predloženega zakona. Opozorila je tudi, da tak način urejanja pomeni retroaktivno učinkovanje zakona, do katerega se zakonodajno gradivo posebej ne opredeli. Ustava v 155. členu prepoveduje povratno veljavo pravnih aktov, saj ne morejo imeti učinka za nazaj. Predstavnik ZPIZ je predstavil stanje na področju invalidnin in poudaril, da razumejo namen predlagatelja, ki skuša popraviti nastalo neenakost. Hkrati je opozoril, da se ZPIZ zavzema za sistemsko rešitev, če pa se bodo odločili za parcialno rešitev, jo je nato potrebno rešiti celovito. Opozoril je na dejstvo, da bi bilo potrebno prejemke, če bo predlog zakona sprejet, uskladiti. Predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije je dejal, da je ne glede na to, da je rešitev parcialna, le-to potrebno sprejeti, da bo veljala v času do uveljavitve sistemske rešitve. V krajši razpravi so vsi razpravljavci izrazili podporo predlogu zakona. Izpostavili so, da gre kljub parcialni rešitvi za predlog, ki odpravlja krivice, ki so nastale leta 2013 in trajajo že dolgih osem let. Kljub opozorilom ministrstva in ZPIZ gre za rešitev, ki je s človeškega vidika potrebna, saj invalidnost ne sme pomeniti tveganja za revščino. Invalidi so del družbe in skrb zanje mora temeljiti na solidarnosti celotne družbe. V nadaljevanju je odbor pripravil tudi svoj amandma k 1.

Hvala lepa. Za uvodno obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer državni sekretarki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateji Ribič. Izvolite. MATEJA Hvala, predsedujoči, za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Vlada Republike Slovenije je v septembru 2020 v mnenje prejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Državnemu zboru predložil Državni svet. Predlog vsebinsko predlaga, da se v ZPIZ-2 ponovno uvede pravica do invalidnine tudi za tiste zavarovance, pri katerih je telesna okvara posledica poškodbe zunaj dela in bolezni. ZPIZ-2 je v primeru invalidnin za telesno okvaro ohranil pravice, ki so jih posamezniki na tej podlagi že uživali do njegove uveljavitve, in zagotovil njihovo nadaljnje izplačevanje, hkrati pa je omogočil, da se pravica do invalidnine invalidnine vse do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki naj bi uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, lahko pridobi le za tiste telesne okvare, ki so posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Ker ustrezni predpisi niso bili sprejeti v predpisanem roku, je Državni svet podal zakonodajno pobudo za spremembo ureditve ZPIZ-2 na način, ki bi do uveljavitve predpisov s področja invalidov ponovno omogočil pridobitev pravice do invalidnine tudi za telesne okvare, ki so posledica poškodbe zunaj dela ter bolezni. Predlog tudi omogoča, da se pri priznavanju pravice uporabljajo novi predpisi o vrstah in stopnjah telesnih okvar, če bi bili le-ti v vmesnem času sprejeti. Vlada je proučila navedbe in utemeljitve predlagateljev zakona in meni, da predlog ne ureja problematike na način, ki bi sledil ciljem in načelom, ki jih sicer sam poudarja, saj problematika ni urejena enako za vse posameznike, ki so v enakem položaju. Predlog namreč ponovno vzpostavlja neenako obravnavo med posamezniki, pri katerih je nastala telesna okvara. ZPIZ-1 v povezavi s ZPIZ-2 namreč ureja možnost pridobitve invalidnine zgolj v primeru obstoja zavarovanja, kar pomeni, da bodo brez te pravice ostali posamezniki, pri katerih je ravno tako lahko podana enaka ali še hujša telesna okvara, ki pa je nastala v času, ko posameznik ni bil zavarovan. Matični odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je predlog zakona ob sprejetju manjših dopolnitev podprl. Učinkovanje spremenjenega 403. člena Zakona je glede na obstoječe določbe tega člena tako vezano na čas po po uveljavitvi predlagane novele zakona ZPIZ-2J, pri čemer se omogoča pridobitev pravice do invalidnine od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj. Na koncu bi z vidika Vlade želeli dodati, da se strinjamo, da bi bilo potrebno čim hitreje sprejeti tako nov seznam vrst in stopenj telesnih okvar kot tudi ustreznih predpisov s področja invalidov, vendar na način, kot je že prvotno predvidel zakonodajalec, torej neodvisno od zavarovanja ter zgolj v odvisnosti od vrste in stopnje telesnih okvar, kar bi vzpostavilo enoten sistem priznavanja pravic na tej podlagi ter celovite rešitve, ki bodo enako obravnavale posameznike v enakem položaju. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Tadeja Šuštar bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. Hvala za besedo. Z uveljavitvijo ZPIZ-2 so v primerjavi z ZPIZ-1 pravico do invalidnine izgubili tisti zavarovanci, pri katerih je telesna okvara nastala kot posledica poškodbe zunaj dela in bolezni. Pravico do invalidnine po ZPIZ-2 imajo tako samo tisti zavarovanci, pri katerih je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Predlagatelj sprememb Državni svet zato predvideva ponovno uvedbo invalidnine tudi za tiste zavarovance, pri katerih je telesna okvara posledica poškodbe zunaj dela ali bolezni. Predvideva tudi rešitev, da se namesto zastarelega samoupravnega sporazuma iz leta 1983, ki se trenutno uporablja pri pripravi izvedenskih mnenj v povezavi z dodelitvijo invalidnine, uporabi nov podzakonski akt o vrsti in stopnjah telesnih okvar, potem ko ga sprejmeta pristojna ministra za zdravje in varstvo invalidov. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih menimo, da je predlagana rešitev parcialna, ne rešuje problemov na sistemski ravni, vendar bomo predlog zakona vseeno podprli. Menimo, da je treba krivice odpravljati, obenem pa pripraviti res sistemske rešitve, ki bodo problematiko tudi dolgoročno uredile. V preteklosti smo velikokrat slišali kot utemeljitev za zavrnitev dobrih rešitev, ki smo jih pripravili, ravno argument, da problemi niso celovito in sistemsko obravnavani in da bodo vladajoči pripravili nov sistemski dokument. Potem pa tega sistemskega dokumenta nismo nikoli dobili na mizo. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih stavimo na skupno dobro in solidarnost. Socialna varnost je eden od temeljev varovanja človekovega dostojanstva, je pogoj za notranji mir vsakega človeka in s tem tudi podlaga za gospodarsko učinkovitost. Kdor zaradi starosti, invalidnosti, bolezni ali brezposelnosti ni več sposoben skrbeti sam zase, se mora zanesti na solidarnost ostalih. Ne želimo pa, da bi se ta varnostni mehanizem zlorabljal. To bi pomenilo razgradnjo vrednot in socialne države. Invalidne osebe so pomemben del naše družbe in sodijo v njo. Imeti morajo možnost, da svoj vsakdan oblikujejo same. Vključevanje mora biti prisotno v celotni družbi. Invalidnost ne sme predstavljati tveganja za revščino za invalidne osebe in njihove najbližje ali za socialno izključenost. Za invalidne osebe je zelo pomembno, da lahko z delom vsaj delno pokrijejo svoje stroške, zato zagovarjamo njihovo vključevanje v delo in družbo ter neodvisno življenje. Potrebujemo več odprtosti pri zaposlovanju sodelavcev z invalidnostjo. Prav tako morajo prejemki iz invalidskega zavarovanja zagotavljati dostojno življenje. spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju gremo naproti osebam z invalidnostjo. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih smo v letu in pol, odkar smo prevzeli Ministrstvo za delo, družino, socialne razmere in enake možnosti, predlagali in sprejeli številne zakone, ki olajšujejo življenja otrokom in odraslim s posebnimi potrebami. Čas je, da se zavzamemo tudi za invalidne osebe in jim namenimo pomoč in podporo, ki jo potrebujejo, da se lažje vključijo v družbo. Hvala. skupin. Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo danes obravnavamo na predlog Državnega sveta, vsebinsko predlaga le eno rešitev. S črtanjem določb, ki vsebujejo pogoj, da je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se namreč ponovno uvaja pravica do invalidnine tudi za tiste zavarovance, pri katerih je telesna okvara nastala kot posledica poškodbe zunaj dela ali bolezni. Invalidnina je v skladu s trenutno ureditvijo denarni prejemek, do katerega je posameznik upravičen v primeru telesne okvare. Urejena je v ZPIZ-1, slednji sicer ni več v veljavi, se pa v tem delu še uporablja. V skladu z veljavno ureditvijo je telesna okvara podana, če pri zavarovancu nastane izguba, ki zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne. Zavarovanec, pri katerem telesna okvara nastane med zavarovanjem, pridobi pravico do invalidnine ob enakih pogojih glede pokojninske dobe, kot veljajo za pridobitev pravice do invalidske pokojnine. ZPIZ-1 je telesne okvare sicer razdelil na osem stopenj. Te predstavljajo le eno od meril, na podlagi katerih se nato odmeri invalidnina. Drugo merilo pa je vezano na vzrok nastanka telesne okvare. Invalidnina, ki je posledica bolezni ali poškodbe izven dela, znaša glede na drugi odstavek 146. člena ZPIZ-1 70 % zneska, določenega za telesno okvaro iste stopnje, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Če je telesna okvara deloma posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, deloma pa posledica bolezni ali poškodbe izven dela, se invalidnina odmeri v skupnem znesku glede na ugotovljeno skupno stopnjo telesne okvare. Znesek invalidnine pa se pri tem določi sorazmerno glede na vpliv posameznega vzroka na skupen odstotek telesne okvare. Res je, da je invalidnina v skladu s trenutno ureditvijo urejena v obliki nadomestila za telesno okvaro, pridobljeno med zavarovanjem ali v času uživanja pokojnine, in pomeni pravico do dolgoročne in periodične dajatve, ki se zavarovancu ali uživalcu izplačuje mesečno. Res je tudi, da gre za dodatno pravico iz obveznega invalidskega zavarovanja in ne pravico iz invalidskega zavarovanja. Kot taka je torej samostojna in neodtujljiva pravica. Ta pravica je neodvisna od morebitnega istočasnega uživanja drugih pravic po zakonu. Tudi ni pogoj, da je s telesno okvaro ali boleznijo povzročena invalidnost. Posebej je pomembno še, da pridobitev pravice do invalidnine ni vezana na premoženjsko stanje upravičenca. Gre za prihodek, ki ne temelji na plačilu prispevka, kar je sicer eno od temeljnih načel pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kljub jasnemu namenu instituta invalidnine je znaten del posameznikov leta 2013 ostal brez te pravice, čeprav razlika med upravičenci izhaja zgolj iz vzroka nastanka telesne okvare. Na anomalijo in diskriminatornost v veljavni ureditvi nas že dlje časa opozarja tudi Varuh človekovih pravic. Večkrat je pozval pristojno ministrstvo k odpravi diskriminacije, ki velja že od leta 2013 in zaradi katere pravica do invalidnine ni več priznana vsem invalidom z določeno telesno okvaro. Na matičnem delovnem telesu smo predlog zakona večinsko podprli, enako tudi dopolnilo, ki se nanaša na uporabo že veljavnega seznama o vrstah in stopnjah telesnih okvar. Želimo si le, da priprava novega seznama o vrstah in stopnjah telesnih okvar ne bi trajala predolgo. Predlog zakona bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra podprli. Hvala. Vojko Starović bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovani! Invalidnina je denarni prejemek, do katerega je posameznik upravičen v primeru telesne okvare. Sprva jo je v osmem poglavju naslovil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, tako imenovani ZPIZ-1. Ta sicer ni več v veljavi, a se v tem delu še uporablja na podlagi trenutno veljavnega 403. in 429. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-2. ZPIZ-2 je pravico do invalidnine za telesno okvaro ohranil za tiste, ki so jo pridobili do njegovega sprejetja, medtem ko lahko navedeno pravico na novo, z uveljavitvijo ZPIZ-2, pridobijo le tisti, katerih telesna okvara je nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Torej zavarovanci, katerih telesna okvara je kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela nastala od 1. 1. 2013 naprej, do invalidnine niso upravičeni. Zakon, ki je pred nami danes, tako naslavlja in odpravlja neenakost med omenjenimi zavarovanci, ki jih je po opravljenih izračunih predlagatelja zakona med 15 19 tisoč 295. V Poslanski skupini SAB se zavedamo, da predlog predstavlja parcialni poseg v sistemsko zakonodajo, a se strinjamo s predlagateljem, da je do sprejetja celovite rešitve, ki jo obljublja Vlada, pravica do invalidnine lahko začasno ponovno urejena v ZPIZ-2, po sprejetju sistemske zakonodaje pa naj se ponovno vključi v sistem pokojninskega invalidskega zavarovanja. Čakanje na sistemski zakon najranljivejšim skupinam oseb, ki se finančno težko prebijajo čez mesec, namreč v ničemer ne olajša trenutnega življenjskega položaja. V pričakovanju vladne sistemske rešitve bomo zato predlog zakona podprli. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Branko Simonovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. BRANKO Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav! Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1 so bili do izplačila invalidnine upravičeni invalidi, pri katerih je telesna okvara nastala tako zaradi bolezni in poškodbe pri delu kot izven dela. pokojninsko reformo iz leta 2012, ki je hkrati sledila demografskim odzivom in tudi zasledovala cilj varčevanja in s tem vzdržnosti pokojninske, je umeščenost telesnih okvar v pokojninsko in invalidsko varstvo postala vprašljiva, saj je pripravljavec novega pokojninskega zakona izpostavil, da ni nujno, da je bila v primeru telesne okvare podana tudi zmanjšana delovna zmožnost zavarovanca in s tem upravičenost do nadomestila. Ob dejstvu, da gre za pravico, ki predstavlja odstopanje do drugih pravic iz invalidskega zavarovanja, ki zavarovancu zagotavljajo kontinuiran mesečni dohodek z namenom nadomestitve nadomestitve izpadlega dela dohodka zaradi ugotovljene invalidnosti oziroma zmanjšane delovne zmožnosti, se je tako zakonodajalec odločil, da se predmetna pravica uredi izven sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter da se ta vprašanja uredijo sistemsko v drugem, novem zakonu s področja varstva in največ v dveh letih po uveljavitvi ZPIZ-2. Hkrati bi se moral posodobiti tudi seznam telesnih okvar, ki je bil izpisan davnega leta 1983 oziroma popravljen v letu 1989. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 2 je tako s 1. 1. 2013 odvzel pravico do invalidnine skupini invalidov, pri katerih je telesna okvara nastala zaradi bolezni in poškodbe izven dela. Določil je, da izplačilo invalidnine pripada samo upravičencem, ki imajo priznano telesno okvaro zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu. Zaradi tega imamo danes dve kategoriji invalidov z istimi telesnimi okvarami in tisti, pri katerih konkretna okvara ni nastala v povezavi z delom, so na slabšem. V Poslanski skupini Desus se zavedamo, da tovrstno diskriminiranje ni dopustno, kakor tudi ni opravičljivo zavlačevanje pristojnih ministrstev, to sta Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da leta in leta odlagata ureditev vprašanja telesnih okvir in posledično nadomestil, ki gredo invalidom iz tega naslova. Nastalo stanje je nevzdržno in krivično, saj gre dejansko za grobo prikrajšanje vseh tistih ljudi, ki imajo bistveno slabšo kvaliteto življenja in možnosti za zadovoljevanje življenjskih potreb zaradi telesne okvare. Pri tem ni važno, kako je ta telesna okvara nastala, ali se je to zgodilo zaradi dogodkov ali bolezni, ki so ali niso povezani z opravljanjem dela, pomembno je, da se jim v okviru socialne in zdravstvene zaščite nudi za to ustrezna in pravična pomoč. Predlog novele pričujočega zakona, ki to rešuje in vrača pravico do invalidnine vsem bolnikom oziroma invalidom s telesno okvaro ne glede na razlog njenega nastanka, njenega nastanka, bomo v Poslanski skupini Desus enotno in z veseljem podprli. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev bo predstavil Jurij Lep. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovana državna sekretarka, predstavnik Državnega sveta, kolegice in kolegi, lep dober dan! Državni svet je v mesecu septembru 2020 v parlamentarno proceduro vložil novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero se poskuša odpraviti neenakost med zavarovanci, ki so upravičeni do invalidnine, ker imajo telesno okvaro, ki je nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in zavarovanci, ki do invalidnine od začetka leta 2014 niso upravičeni, ker je njihova telesna okvara nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela. Tako se že vrsto let opozarja na neupravičeno in diskriminatorno ureditev, ki določeni kategoriji invalidov odreka pravico do invalidnine in s tem poslabšuje njihov socialni položaj. Še pomembnejši cilj, ki ga zasleduje predlog zakona, pa je odprava neenakosti med zavarovanci, ki imajo telesno okvaro, ki je nastala kot posledica bolezni oziroma poškodbe izven dela pred 1. januarjem 2013, in tistimi, ki jim je iz enakih razlogov telesna okvara nastala po tem datumu. Na to pomanjkljivosti in nepravično ureditev že vrsto let opozarja tudi Varuh človekovih pravic, ki je prejel več pobud, v katerih so pobudniki izrazili nestrinjanje, ker jim Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaradi neustrezne zakonske podlage ne prizna pravice do invalidnine. je sicer, da je predlagana usmeritev parcialna in da bi se morala urediti enotno za vse posameznike, ne zgolj za zavarovance, pri katerih je zaradi telesne okvare ugotovljena zmanjšana delovna zmožnost, a ne glede na to je potrebno ugotovljeno diskriminatornost odpraviti čim prej, v vmesnem času pa pokojninsko zakonodajo ustrezno oziroma celovito spremeniti. Nepovezani poslanci se strinjamo, da bi se morale vse osebe, ki jim invalidske komisije podajo oceno o podobni ali identični telesni okvari, obravnavati enako, saj je edina razlika med njimi ta, da so se poškodovali ali zboleli v drugih okoliščinah oziroma telesne okvare niso utrpeli pravočasno. Takšna interpretacija se za socialno državo najmanj ne spodobi. Ni prav, da določeni kategoriji državljank in državljanov zmanjšujemo socialno varnost samo zato, ker do sedaj oblast ni bila sposobna odpraviti diskriminacije. Invalidnost ne sme pomeniti tveganja za socialno zapostavljenost oziroma morebitnega tveganja za še večjo revščino. Zato se nepovezani poslanci v svojih stališčih pridružujemo predlagatelju današnje novele pokojninskega zakona, Varuhu človekovih pravic in vsem ostalim, ki opozarjajo na diskriminatorno ureditev, predlog zakona bomo seveda soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Na vrsti je Dušan Šiško, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite. DUŠAN ŠIŠKO hvala za besedo. Nikoli ne moremo vedeti, kdaj lahko tudi nas doleti invalidnost, en napačen korak, odločitev in že si tam. Zato invalide sprejmimo kot del naše družbe in bodimo z njimi kar se da solidni. Invalidi se v življenju poleg zmanjšane zmožnosti za delo, nekateri bolj, drugi manj, soočajo tudi s povečanimi življenjskimi stroški, saj lahko opazimo, da se cene hrane in pijače rapidno dvigujejo.Z novelo zakona se jim na nek način finančno popravlja krivica, ki so jo občutili več let, da bodo lažje preživeli svoj vsakdan, ko bodo končno prišli do pravice, ki bo marsikateremu pomenila dodaten evro v žepu, čeprav o nekih visokih zneskih niti ne moremo govoriti.V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke nas ne motijo različni prejemki, saj je bistvena razlika, ali se ti poškoduješ pri delu ali recimo izven dela doma, ko padeš z drevesa. Zakon bo učinkoval retroaktivno oziroma za nazaj, kar je seveda dopustno pod pogojem, da to zahteva javna korist in se s tem ne posega v že pridobljene pravice. Pa vendar naj to ne bo neka ustaljena praksa za naprej. Od leta 2013 so do nadomestila upravičeni le zavarovanci s telesno okvaro, ki je nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, izvzeti pa so bili invalidi, pri katerih je poškodba nastala zunaj dela. Varuh človekovih pravic je leta 2018 ugotovil, da Ministrstvo za zdravje v soglasju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti še vedno ni določilo vrste in stopnje telesnih okvar, ki bi bile podlaga za uveljavitev pravic iz invalidskega zavarovanja. Predlog zakona se je zaradi določenih upravičenih pomislekov na matičnem delovnem telesu tudi ustrezno dopolnil s predlogom amandmaja. Vanj so med drugim zapisali, da lahko zavarovanci do uveljavitve novega seznama o vrstah in stopnjah telesnih okvar pravico do invalidnine pridobijo na podlagi seznama še iz časa nekdanje Jugoslavije. Slovenski nacionalni stranki menimo, da gre za parcialno rešitev, zato apeliramo na Vlado, da pripravi ustrezno zakonje s področja varstva invalidov. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Eva Irgl, ki bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. EVA IRGL Podpredsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je v proceduro vložil Državni svet, ki želi s predlaganimi spremembami oživiti institut invalidnine za zavarovance, katerih telesna okvara je posledica poškodbe ali bolezni izven dela. Prvi cilj tega zakona je odprava neenakosti med zavarovanci, ki so upravičeni do invalidnine, ker imajo telesno okvaro, ki je nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ter zavarovanci, ki do invalidnine od 1. 1. 2013 dalje niso upravičeni, ker je njihova telesna okvara nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela. Drugi cilj predlagateljev je odpraviti neenakost med zavarovanci, ki imajo telesno okvaro, ki je nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela pred 1. 1. 2013, in tistimi, ki jim je iz enakih razlogov nastala telesna okvara po tem datumu. S tem naj bi se osebam, katerih telesna okvara je nastala izven dela, ponovno omogočilo dostop do pravice do invalidnine, ki je po 1. 1. 2013 niso mogli več pridobiti. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke se zavedamo dejstva, ki nas napotuje k čimprejšnji rešitvi zelo občutljive problematike oziroma k podpori predloga zakona, ki ga danes obravnavamo, saj gre za predlog, ki odpravlja krivice, ki so nastale leta 2013 in trajajo že osem let. Prav tako trdimo, da je reševanje te problematike s človeškega vidika potrebno, saj invalidnost ne sme pomeniti tveganja za revščino. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke tudi menimo, da se s tem predlogom zakona omenjeno problematiko rešuje parcialno, zato to ni v celoti pravi pristop. Nikakor ne moremo in ne sme biti naš cilj, da sprejemamo rešitve, ki bi povzročile nove krivice, in ravno to se dogaja, če zakonodaja ni pripravljena celovito in sistemsko. Dejstvo je, da predlog zakona, ki ga imamo na mizi, ponovno vzpostavlja neenako obravnavo med posamezniki, pri katerih je nastala telesna okvara. ZPIZ-1 v povezavi z ZPIZ-2 namreč ureja možnost pridobitve invalidnine zgolj v primeru obstoja zavarovanja, kar pomeni, da bodo brez te pravice ostali posamezniki, pri katerih je ravno tako lahko podana enaka ali še hujša stopnja stopnja telesne okvare, ki pa je nastala v času, ko posameznik ni bil zavarovan. Navedeno dokazuje, da sta celovitost in sistemskost nujni. V Slovenski demokratski stranki bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju kljub temu podprli. Zavedamo se namreč nujnosti reševanja naslovljene problematike in s podporo temu zakonu tudi to dokazujemo ter ostajamo predani svojim zavezam, da je skrb za invalide ena od prioritet naše stranke in mora temeljiti na solidarnosti celotne družbe. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Lidija Divjak Mirnik bo predstavila stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Izvolite. Hvala, podpredsednik, za besedo. Lep pozdrav, spoštovane kolegice, kolegi! Danes obravnavamo novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo je v zakonodajni postopek vložil Državni svet Republike Slovenije. Kot navaja predlagatelj, je cilj zakona odpraviti neenakosti med zavarovanci, ki so upravičeni do invalidnine, ker imajo telesno okvaro, ki je nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in zavarovanci, ki do invalidnine od 1. 1. niso upravičeni, ker je njihova telesna okvara nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela. S tem se želi osebam, katerih telesna okvara je nastala izven dela, ponovno omogočiti dostop do pravice do invalidnine, ki je po 1. 1. 2013 niso mogli več pridobiti. Še pomembnejši cilj zakona pa je po navedbah predlagatelja odpraviti neenakosti med zavarovanci, ki imajo telesno okvaro, ki je nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela pred 1. 1. 2013, in tistimi, ki jim je iz enakih razlogov nastala telesna okvara po tem datumu. Do omenjenih neenakosti je prišlo po sprejetju ZPIZ-2, ki je začel veljati 1. januarja 2013. Od uveljavitve tega zakona se namreč pravica do invalidnine ne prizna več tistim invalidom s posamezno s posamezno telesno okvaro, pač pa le tistim invalidom, katerih telesna okvara je nastala po tem datumu zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. ZPIZ-1 je pa invalidnino priznaval vsem invalidom določeno telesno okvaro, ne glede na to, kako in kje je določena telesna poškodba ali okvara nastala. Vlada Republike Slovenije predlaganim spremembam nasprotuje, med drugim izpostavlja tudi finančne posledice predloga zakona, za kar naj ne bi bilo predvidenih sredstev. Takšen izgovor nas v Listi Marjana Šarca pravzaprav preseneča. Prav ta vlada je namreč doslej ne najbolj premišljeno na veliko trošila naš davkoplačevalski denar. Še več, z davčno zakonodajo namerava v prihodnjih letih proračunu odškrniti več kot milijardo evrov, pa vendar v proračunu ne najdejo sredstev za odpravo krivic, s katerimi se številni zavarovanci soočajo že vrsto vrsto let. Pri tem gre za ranljivo skupino oseb, ki se pogosto soočajo z zmanjšano zmožnostjo dela, z visokimi stroški zaradi svojih potreb in posledično tudi z nižjimi prihodki. V Listi Marjana Šarca zagovarjamo čiščenje postavk pokojninske blagajne, ki tja ne sodijo. Invalidnina je dodatek, ki so ga prejemale vse osebe s telesno okvaro ne glede na vplačilo prispevkov in njihovo višino ter ne glede na njihovo siceršnje premoženjsko stanje. Invalidnina torej ne sodi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj gre za prihodek, ki ne temelji na plačilu prispevka, kar pa je eno od osnovnih načel pokojninskega in invalidskega zavarovanja. To je bil tudi razlog, zakaj je zakonodajalec za ZPIZ-2 invalidnino želel izločiti iz sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja in jo kasneje umestiti v ločen sistem varstva invalidov. Vendar država v vseh teh letih ni sprejela ustreznih predpisov s področja varstva in tako ni odpravila krivic, ki so bile storjene številnim zavarovancem. Zato bomo v Listi Marjana Šarca novelo zakona seveda podprli. Predlagana rešitev naj se uporablja do sprejetja ustreznih predpisov s področja varstva invalidov. Pri tem pa apeliramo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake da nemudoma pristopi k pripravi ustreznih rešitev in v Državni zbor čim prej vloži ustrezen predlog zakona s področja varstva invalidov, hkrati pa naj se spremeni tudi ZPIZna način, kot je bil mišljen leta 2012. Hvala lepa. Besedo ima Soniboj Knežak, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. za besedo, podpredsednik. Spoštovana državna sekretarka, kolegice, kolegi! Socialni demokrati bomo današnji predlog sprememb in dopolnitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ponovno uvaja invalidnino za zavarovance, ki imajo telesno ali psihično okvaro, ki je nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela, podprli. Namen predlagane novele zakona je tako ponovno izenačenje med zavarovanci, pri katerih je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in zavarovanci, ki vse od leta 2013, ko je bil sprejet ZPIZ-2, do invalidnine niso bili upravičeni, ker je njihova telesna okvara nastala zaradi bolezni ali poškodbe izven dela. Zatečeno stanje neenake obravnave med zavarovanci je nastalo zaradi prvotnega predloga reforme pokojninskega sistema, ki sploh ni predvidel ureditve invalidnine v okviru zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. primeru telesne okvare namreč ni nujno, da je podana tudi zmanjšana delovna zmožnost zavarovanca. Poleg tega so lahko posamezniki pridobili invalidno na podlagi različnih predpisov. Tako je bilo predvideno, da se bo vprašanje invalidnine celovito uredilo v enotnem sistemu za vse posameznike, ne le zgolj za zavarovance. Med obravnavo pokojninske reforme je bil nato sprejet kompromis, ki je določil, da bo invalidnina pripadala samo tistim zavarovancem, katerih telesna okvara je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, s čimer pa se je ustvarila že omenjena neenakost med zavarovanci, ki ni več sprejemljiva, saj je minilo že skoraj 10 let od napovedi, da bo vprašanje invalidnine urejeno v posebnem zakonu za vse posameznike. V tem času so bili tako do pravice do izplačila invalidnine zaradi telesne okvare prikrajšani zavarovanci s poškodbami in obolenji hrbtenjače, oboleli za multiplo sklerozo in drugimi živčno-mišičnimi obolenji ter tisti, ki potrebujejo agresivno obsevalno terapijo, kemoterapijo ali morebitne presaditve organov ali tkiv. Vsi ti zavarovanci so namreč lahko zaradi agresivnega zdravljenja utrpeli trajne težje telesne okvare, ki so bistveno vplivale na njihovo kakovost življenja. S ponovno uvedbo invalidnine za vse zavarovance si bodo tako lahko ti posamezniki vsaj deloma olajšali vsakodnevno preživljanje, saj se pogosto soočajo z zmanjšano zmožnostjo za delo, zaradi česar / nerazumljivo/ delovno uspešnost kot osebe brez trajnih telesnih oziroma psihičnih posledic zaradi bolezni ali poškodbe. Poleg tega pa bo invalidnina za mnoge izmed njih predstavljala tudi pomemben finančni dodatek, s katerim bodo lahko pokrili stroške nakupa posebnega medicinskega pripomočka ali prehrane. Ker je trenutna ureditev invalidnin neustrezna in ker še vedno nimamo predloga za celovito ureditev sistema invalidnin v posebnem zakonu, kot je bilo obljubljeno pred skoraj 10 leti, menimo, da je pravilno, da se invalidnina za telesno okvaro ponovno uvede za vse zavarovance v okviru Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Hvala. lepa. Kot zadnji dobi besedo Boštjan Koražija, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. BOŠTJAN Spoštovani, hvala za besedo. Pokojninska reforma Janševe vlade leta 2012 je globoko in močno zarezala v pridobljene pravice vseh tedanjih in bodočih upokojencev. ZPIZ-2 skupaj z Zakonom za uravnoteženje javnih financ predstavlja jedro varčevalnih ukrepov, ki so udarili predvsem po zaposlenih v javnem sektorju ter socialni državi, zadali udarec domači potrošnji ter gospodarstvo pognali v novo recesijo. Nižanje davkov in privatizacija sta državo odprla tujemu kapitalu, nastradali pa so tako delavci kot upokojenci. Ena izmed žrtev varčevalnih ukrepov so bili žal tudi invalidi. Pokojninska reforma prejšnje Janševe vlade je namreč ukinila invalidnine za vse, razen za poškodbe na delovnem mestu in poklicne bolezni. Da so fiskalni jastrebi iz zakona brezbrižno črtali invalidnine za telesno okvaro, ni prav nobeno presenečenje. Gre za to, da je delavec oziroma zavarovanec v primeru telesne okvare, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni dobil neki manjši prejemek kot kompenzacijo za dejstvo, da je aktivnost njegovega organizma otežena in da v izvedbo življenjskih potreb vlaga večje napore kot vsi ostali.Pravica je pokrivala sivo območje, ko pri osebi ni šlo za invalidnost, šlo pa je za okvaro. Zneski, o katerih govorimo, so z vidika javnih financ zanemarljivi, z vidika socialne države sramotni, z vidika posameznikov pa razlika med malo večjo in malo manjšo revščino, za 100-odstotno stopnjo telesne okvare se gibljejo med 70 in 100 evri, za 30-odstotno telesno okvaro pa okoli 30 evrov mesečno. Znesek, s katerim si posameznik ne more pokriti niti stroškov dopolnilnega zavarovanja. A po mnenju desne tribune je bilo očitno še to preveč, stališče pa si je z njimi delila tudi politična sredina, ki krivice do invalidov v osmih letih ni popravila. Desnici in sredini je skupno, da se prioritetno ukvarjata z zniževanjem davkov za bogate in s subvencioniranjem kapitala, s pravicami za reveže, in invalidi so ranljiva skupina, ki z naskokom tvegajo revščino, pač ne. V Levici podpiramo novelo, ki posameznikom s telesno okvaro vrača invalidnino, obenem pa opozarjamo, da zneski ostajajo nizki, prenizki, zato so invalidi prepogosto, res prepogosto globoko v revščini, Slovenija pa daleč od socialne države. Zmeraj ko govorimo o tistih najšibkejših v naši družbi, in to invalidi zagotovo so, bi morali biti prioritetno vprašanje, ko odpravljamo socialne in tudi človeške krivice. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.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

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo Mateji Ribič, državni sekretarki na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci! Pred vami je predlog zakona, ki vzpostavlja enakost med posamezniki, ki so v določenem obdobju prejemali dodatek za nego otroka, in posamezniki, ki so prejemali dodatek za pomoč in postrežbo. Namen predloga zakona je, da se tudi slepim osebam, ki v preteklosti niso prejemale dodatka za pomoč in postrežbo, ker so se starši odločili zanje uveljavljati dodatek za nego otroka, izplača neizplačan dodatek za pomoč in postrežbo, če so zanj izpolnjevale pogoje.Predlog pogoje.Predlog zakona je pripravljen po vzoru Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka, saj gre za družine v primerljivih položajih, ki pa jih obstoječa zakonodaja različno obravnava. S predlagano ureditvijo se slepi osebi, ki je bila zdravstveno zavarovana po drugem zavarovancu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, pravice do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo prizna, če je kadarkoli v obdobju med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2016 v skladu z ZPIZ-1 in ZPIZ-2 izpolnjevala pogoje za pridobitev pravice do dodatka, vendar ga ni prejemala, ker je eden od staršev ali druga oseba prejemala dodatek za nego otroka. Višina zneska, ki se prizna za vsak mesec, ko je oseba izpolnjevala pogoje, znaša 300 evrov. Gre za znesek dodatka za pomoč in postrežbo, ki velja od 1. januarja 2019 dalje in je višji od zneskov, ki so veljali v obdobjih od 2003 do 2016, zato predlog zakona ne določa povračila zamudnih obresti. Pravice do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo se uveljavlja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi vloge, in sicer v enem letu od uveljavitve tega zakona, pri čemer lahko v primeru smrti upravičenca vlogo vložijo njegovi pravni nasledniki. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide.Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Evi Irgl. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Predstavnica predlagateljev je predstavila cilje predloga zakona, predstavnik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je povedal, da Komisija predlog zakona podpira. Zavedajo se, da bodo s tem tisti posamezniki in njihove družine, ki so bili s strani državnih organov na podlagi nepravilne interpretacije zakonskih določb zavedeni glede možnosti uveljavljanja celotnega obsega svojih pravic, končno prišli do več kot nujnih sredstev za olajšanje svojega življenja. Odboru je bilo posredovano tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z ustavo, pravnim sistemom iz z zakonodajno-tehničnega vidika, in ga je predstavila njihova predstavnica. Povedala je, da vloženi amandmaji delno sledijo njihovemu mnenju, odpravljajo pripombo k 3. členu predloga zakona, 7. člen,ki določa pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov upravičencev, je z amandmaji delno izboljšan, ni pa še popolnoma skladen z zahtevami, ki jih je v zvezi z obdelavo osebnih podatkov izoblikovalo Ustavno sodišče v obsežniustavnosodni presoji 38. člena Ustave. Predstavniki vabljenih so predlogu zakona izrekli podporo z željo, da se ga čim prej uveljavi, saj gre za namenski dodatek, ki bo slepim osebam, ki spadajo med najbolj socialno ogrožene skupine prebivalstva, in njihovim družinam lahko olajšal vsakodnevno življenje. Poudarjeno je bilo, da je prav, da se odpravijo pretekli birokratski zapleti ali napačne zakonske interpretacije z namenom zagotavljanja enakosti obravnave in enakopravnega vključevanja invalidov v vse segmente družbe. V razpravi so vsi razpravljavci poudarili, da se z novelo zakona ureja pravica ene izmed najbolj ranljivih skupin zavarovancev, in zato napovedali podporo predlogu zakona. Izpostavljeno je bilo, da je prav, da se rešuje to področje, da pa vendar ne gre pozabiti, da je potrebno urediti še veliko področij, vezanih na ranljive skupine. Zaradi napačnega tolmačenja je bilo onemogočeno hkratno uveljavljanje pravice do dodatka za nego otroka, ki je pravica staršev oziroma skrbnikov, in pravice do dodatka za pomoč in postrežbo, ki je pravica otroka. Ko je Višje delovno in socialno sodišče odločilo, da je interpretacija nezakonita, da se dodatka ne izključujeta, je bilo treba popraviti te krivice. Izpostavljeno je bilo, da se je razprava začela na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki je sprejela sklepe, med njimi tudi sklep, da pristojno ministrstvo pripravi spremembe zakona. To se je zgodilo leta 2019, ko je bila krivica delno odpravljena, delno pa jo odpravlja ta novela. S predlagano novelo se torej ureja izplačilo neizplačanih dodatkov za pomoč in postrežbo, do katerih so bile upravičene družine, ki so se odločile uveljaviti dodatek za nego otroka in ne dodatka za pomoč in postrežbo. Odbor je glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih soglasno sprejel. Pripravljen je dopolnjen predlog. Najlepša hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Na vrsti je predstavitev stališč poslanskih skupin. Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. Izvolite. Hvala za besedo. Na tej seji se nam obeta podpora zakonu, ki popravlja krivico in odpravlja nepravičnost, ki se je zaradi napačne interpretacije zakonske materije zgodila najbolj ranljivim osebam, ki jim je pravica pripadala. Zdi se absurdno, pa vendar resnično. Več kot 12 let je trajalo napačno tolmačenje zakona, po katerem naj bi se dodatek za pomoč in postrežbo ter dodatek za nego izključevala. Takšno navodilo so imeli državni organi in civilna družba, na katere so se družine s slepimi ali slabovidnimi otroki obračale po nasvete, pa tudi centri za socialno delo, ki so izdajali odločbe o teh pravicah. Veliko družin je bilo zavedenih, morale so se odločati zgolj za eno od pravic. Tiste družine, ki so bile dovolj vztrajne, so kljub uradnemu tolmačenju vložile prošnje za obe pravici. Praksa centrov za socialno delo je bila različna. Nekaterim so eno od vlog zavrnili, nekaterim pa so odobrili obe pravici. Slednje je kasneje doletela še ta nesreča, da so morali državi vračati razliko, kljub temu da sta staršem ves ta čas pripadala oba dodatka. Nekaterim socialnim delavcem pa je bilo jasno, da se ti dve pravici ne izključujeta, sta namreč različni že po namenu in po upravičencih. Nekateri starši so se zato obrnili tudi na sodišče. Leta 2012 je Višje delovno in socialno sodišče odločilo, da je pravica do dodatka za nego otroka pravica staršev in posredno otroka, pravica do dodatka za pomoč in postrežbo pa je osebna pravica, ki jo pridobijo slepe osebe, torej otroci. Naravnost zaskrbljujoč podatek pa je, da je pristojno ministrstvo centre za socialno delo o tem obvestilo šele tri leta kasneje. Nihče ne ve, zakaj takšna praksa. Tudi Varuh človekovih pravic je več let opozarjal, da se dodatka za nego otroka in za pomoč in postrežbo ne izključujeta, ampak izhajata iz različnega dejanskega in pravnega temelja. Tudi Varuh se je zavzel za poplačilo krivice za nazaj ter je opozoril na ustrezno upoštevanje pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Posledic napak državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil ni mogoče kar prevaliti na posameznike. Pred tremi leti smo o razrešitvi nastale problematike razpravljali tudi na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti. S predlaganim zakonom zato danes urejamo izplačilo neizplačanih dodatkov za pomoč in postrežbo, do katerih so bile upravičene družine, ki so se v preteklosti odločile uveljavljati dodatek za nego otroka in ne tudi dodatka za pomoč in postrežbo. Tako bo po novem oseba upravičena do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo, če je kadarkoli v obdobju med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2016 v skladu s takrat veljavno zakonodajo, ki je urejala pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izpolnjevala pogoje za pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo in ga ni prejela, ker je eden od njenih staršev prejemal dodatek za nego otroka.Upravičencu se bo pravica do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo priznala za tisto obdobje, ko je izpolnjeval prej omenjene pogoje. Za leti 2018 in 2019 znaša dodatek za pomoč in postrežbo za slepe osebe od 1. januarja 2019 dalje 300 evrov, upravičencu pa ta znesek pripada za vsak mesec, ko so bili izpolnjeni pogoji za prejemanje dodatka za pomoč in postrežbo, pa ga ni prejemal. Predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra podprli. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Vojko Starović bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite. hvala za besedo. Ponovno pozdravljeni! Predlog zakona rešuje problematiko neizplačanih dodatkov za pomoč in postrežbo, s katero so se srečali starši slepih in slabovidnih otrok. Leta 2003 je namreč v veljavo stopila novela pokojninskega zakona, na podlagi katere so centri za socialno delo za socialno delo na podlagi mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje od staršev zahtevali, naj izbirajo med dodatkom za nego otroka in dodatkom za pomoč in postrežbo.Ne glede na to so nekateri centri za socialno delo staršem izplačevali oba dodatka, kasneje pa je država v vlogi upnika od staršev terjala vračilo prejetih dodatkov. Odločitev enega od staršev, da v sodnem postopku skuša uveljaviti svojo pravico, je botrovala precedenčni odločitvi Višjega delovnega in socialnega sodišča leta 2012. To je razsodilo, da je pravica do dodatka za nego otroka po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih pravica staršev in posredno otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, pravica do dodatka za pomoč in postrežbo po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa je osebna pravica, ki jo pridobijo slepe osebe, torej otroci. Nedolgo nazaj smo v tej hiši sprejeli podoben zakon. Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka je naslovil tiste družine, ki so se odločile za uveljavljanje dodatka za pomoč in postrežbo, danes pa je pred nami druga stran istega kovanca, pravico priznavamo tistim, ki so se odločili za uveljavljanje dodatka za nego otroka in ne za uveljavljanje dodatka za pomoč in postrežbo. Upravičencem se bo tako za nazaj za obdobje med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2016 za vsak mesec, ko so izpolnjevali pogoje za izplačilo dodatka za pomoč in postrežbo za slepe osebe, izplačalo znesek dodatka za pomoč in postrežbo v višini 300 evrov brez zamudnih obresti. Pravica se uveljavlja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo slednjo tudi izplačeval. Ocenjene finančne posledice v letu 2021 pa znašajo 1,5 milijona evrov.Mnogo evrov.Mnogo pogovorov in razprav med politiko in različnimi deležniki je na koncu pripeljalo do točke, kjer smo danes. V poslanski skupini predlog zakona podpiramo, ob tem ostaja dejstvo, da izplačan denar staršem ne bo mogel popraviti vseh stisk, ki so jih čutili zaradi napačnega tolmačenja zakonskega predpisa in počasnega delovanja državnega aparata. Da bi se takšnim in podobnim primerom v bodoče izognili, moramo učinkoviteje upravljati državne institucije in oblikovati kakovostnejše javne politike s hitrejšim odzivom na spremembe. Ne smemo pa pri tem zanemariti tudi osebne odgovornosti. S krepitvijo odnosa med državljani in institucijami krepimo tudi zaupanje državljank in državljanov v javne sisteme in storitve, zaupanje pa je temelj demokracije in tudi tisto, kar jo pomaga ohraniti. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Besedo ima Branko Simonovič, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Še enkrat pozdrav vsem! V Poslanski skupini Desus bomo Predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo podprli, saj odpravlja še eno krivico, ki jo je napačna interpretacija izvajalca izplačil tega transferja povzročila slepim in slabovidnim otrokom vse od leta 2003. Skladno z razlago Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in poslanimi navodili centrom za socialno delo so imeli otroci z omenjenimi težavami oziroma oziroma njihovi starši zgolj pravico izbirno uveljavljati ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo po pokojninski zakonodaji ali pa dodatek za nego otroka po zakonodaji starševskega varstva. Da to ni tako, je bilo ugotovljeno po sodni poti v skladu s sodno odločitvijo, da ne gre enačiti obeh zakonskih možnosti, ker gre za dve ločeni pravici iz popolnoma drugačnih pravnih naslovov in namenskosti, pri čemer je dodatek za nego otroka namenjen staršem za kritje povečanih življenjskih stroškov, pri dodatku za pomoč in postrežbo pa gre za osebno pravico otroka, ker potrebuje dodatno pomoč in postrežbo. Bivša ministrica mag. Ksenija Klampfer je leta 2019 pripravila rešitev, ki jo je podprlo tudi 89 na seji prisotnih poslancev. Ta rešitev je žal le delno odpravila krivico. Zakonska rešitev, ki smo jo sprejeli pred dobrim letom in pol, je namreč uredila položaj samo tistim otrokom, katerih starši so neuspešno uveljavljali dodatek za nego. Torej krivica le ni bila v celoti odpravljena. Pričujoči zakonski predlog bo tako uredil tudi izplačilo neizplačanih dodatkov za pomoč in postrežbo, do katerih so bile upravičene družine, ki so se v skladu s takratnim tolmačenjem odločile uveljavljati drugo možnost izbire, torej dodatek za nego otroka. S potrditvijo predloga tega zakona bodo družine končno in dokončno povsem izenačene, hkrati pa jim bo ponaši oceni tudi finančno zadoščeno, saj je država pripravljena izplačati znesek, ki je višji od tistega, ki je kot dodatek za pomoč in postrežbo veljal v letu 2003 in kasneje.V Poslanski skupini Desus obžalujemo vse situacije, ki se dogajajo ljudem zaradi uradniških napak, nestrokovnih odločitev ali necelovito pripravljenih zakonskih rešitev in pri tem povzročijo nemalo stisk in krivic popolnoma nedolžnim ljudem. Kot rečeno, zakon ima našo podporo. Hvala za posluh. Hvala lepa. Na vrsti je Jurij Lep, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. JURIJ LEP Ponovno hvala za besedo. Državna sekretarka, kolegice in kolegi! S predlogom zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo popravljamo krivice za nazaj. Krivice, ki so nastale zaradi nekonsistentne zakonodaje oziroma njenega nepravilnega in predvsem nečloveškega tolmačenja, ki je vrsto let onemogočalo enakovredno prejemanje dodatka za nego otroka ter dodatka za pomoč in postrežbo. Kot je ugotovilo tudi Vrhovno sodišče, se ta dodatka med seboj ne izključujeta, saj izhajata iz različnega dejanskega in pravnega temelja.

in sicer s sprejetjem Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka, medtem ko še ni ustrezno rešena pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, ki bi jo v tem primeru pridobili slepi otroci. S sprejetjem zakona, ki je danes na naših klopeh, bodo končno odpravljene posledice za vse, ki so bili za dodatek prikrajšani. Posledic napak državnih organov ni mogoče kar prevaliti na posameznike, kot se je to dogajalo v primeru neizplačanih dodatkov za nego otroka ter za pomoč in postrežbo. Zato je danes na mestu, da se opravičimo vsem, ki so bili zaradi tega vrsto let prizadeti in prikrajšani. Posamezniki in njihove družine, ki so bili s strani državnih organov na podlagi nepravilne interpretacije zakonskih določb zavedeni glede možnosti uveljavljanja celotnega obsega svojih pravic, bodo končno prišli do več kot nujnih sredstev, ki bodo olajšala njihovo življenje oziroma socialno stanje. Nepovezani poslanci predmetni zakon pozdravljamo in ga bomo seveda podprli ter hkrati izražamo pričakovanje, da se v prihodnje ne bomo več soočali s tovrstnimi retroaktivnimi zakonskimi posegi in popravljanjem krivic za nazaj. za nazaj. Gre za ranljive člane naše družbe, za katere se je država zavezala k skrbi in lajšanju njihovih težav in pomanjkljivosti, zaradi katerih se težje in zahtevnejše vključujejo v našo družbo. Hvala za pozornost. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite. Z novelo zakona se odpravlja anomalija, kajti ureja se pravica ene bolj ranljivih skupin zavarovancev, in sicer slepih oseb. Hkrati se moramo zavedati, da dodatek za pomoč in postrežbo pripada le slepim in slabovidnim otrokom, izpusti pa se ostale s težavami v telesnem in duševnem razvoju, ki so v celoti odvisni od pomoči svojih staršev. Tudi o slednji problematiki bo treba čim prej razpravljati in jo spisati, spraviti na naše poslanske mize. Namenski dodatek v višini 300 evrov za vsak mesec, ko so izpolnjevali pogoje, bo tako slepim osebam kot njihovim družinam olajšal vsakodnevno življenje, ki bo postalo malce lažje. Odpravile naj bi se pretekle birokratske zablode in napačne zakonske interpelacije, ki so jih utrpele socialno ogrožene skupine prebivalstva. Zaradi napačnega, neukega tolmačenja je bilo onemogočeno hkratno uveljavljanje pravice do dodatka za nego otroka in pravice do dodatka za pomoč in postrežbo. Višje delovno in socialno sodišče je devet let nazaj odločilo, da je zadeva nezakonita, ker se dodatka ne izključujeta, zato naj danes korigiramo povzročene krivice, na kar je opozoril tudi Varuh človekovih sta tudi postopek priznanja pravice do izplačila dodatka in podlaga za njegovo izplačilo v primeru smrti upravičenca, kjer vlogo vložijo njegovi pravni nasledniki. Izplačilo ne bo obdavčljivo, torej se ne bo štelo v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V Slovenski nacionalni stranki si v bodoče želimo, da da se bodo pereče zadeve reševale sproti, ne prek počasnih sodnih mlinov, ter da bo čim manj retroaktivnih zakonskih posegov za nazaj. Hvala lepa. Besedo ima Eva Irgl, ki bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. EVA IRGL Najlepša hvala za besedo. Še enkrat lepo pozdravljeni, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred seboj imamo danes Predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo. Gre sicer za zelo majhno spremembo zakona, vendar pa za izjemno pomembno spremembo zakona, saj z zakonom popravljamo dolgoletno krivico še tistim posameznikom, ki niso bili zajeti v Zakonu o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka, kjer sem sama takrat še kot predsednica komisije za človekove pravice naredila vse, da se je krivica, ki je prizadela slepe in slabovidne, po dolgi kalvariji vendarle popravila. Takrat sem namreč sprejela starše slepih in slabovidnih otrok, ko so se boste spomnili, to sem sicer že večkrat povedala, ampak je prav – v dežju protestirali pred Državnim zborom. Takrat sem jih sprejela, jim prisluhnila, jih slišala in od takrat naprej zgodbo vsi skupaj poznamo, krivica je bila popravljena. In to je tisto, kar šteje, torej dejanja državnega zbora, ki se je takrat odločil, da je dejansko potrebno krivico popraviti. Vendar pa želim tukaj opozoriti na to, koliko časa pravzaprav traja neka poprava krivice. Leta 2012 je namreč že Višje delovno in socialno sodišče povedalo, da se dodatka ne izključujeta in da so Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter centri za socialno delo delo storili veliko napako, saj so napačno tolmačili zakon, obenem pa so centri za socialno delo dajali še različne informacije staršem, kar je povsem nesprejemljivo. Že dolgo časa, tudi kot predsednica komisije pa tudi sedaj kot predsednica odbora za delo, opozarjam na to, da je potrebno protokole in obveščanje na centrih za socialno delo poenotiti, sicer imamo lahko vedno znova problem. Različne informacije centrov za socialno delo se namreč niso dogajale samo v tem primeru slepih in slabovidnih, ampak tudi v nekaterih drugih primerih in prav je, da na to opozorimo, da se takšne nedopustne anomalije, ki povzročajo velike težave tistim, ki se jih informacija dotika, ne bi več dogajale. Z zakonom, ki ga imamo v obravnavi, torej želimo vzpostaviti zakonsko podlago za izplačilo neizplačanih dodatkov za pomoč in postrežbo za tiste, ki so prejemali samo dodatek za nego otroka, ker jim je bilo rečeno, da se dodatka izključujeta. S predlogom zakona se torej izenačuje pravice družin, ki so se v preteklosti odločile uveljaviti dodatek za nego otroka in ne dodatka za pomoč in postrežbo, ter sledi tistim, ki smo jim to uredili že leta 2019 v Zakonu o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka. Zelo sem vesela, da bomo danes oziroma jutri ob glasovanju še drugemu delu upravičencev popravili povzročeno krivico, naj pa tukaj opozorim, da je še kar nekaj podobnih krivic s socialnega področja, ki jih je potrebno popraviti. Čakajo na to popravo, upam, da jih bomo kmalu lahko popravili. V Slovenski demokratski stranki bomo vsekakor zakon podprli. Hvala. Hvala lepa. Lidija Divjak Mirnik bo predstavila stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Izvolite. LIDIJA Hvala, podpredsednik, za besedo. Spoštovani! Danes bomo poslanke in poslanci odpravili krivice, ki so bile v preteklosti storjene staršem slepih in slabovidnih otrok v zvezi s prejemanjem dodatka za pomoč in postrežbo. Podoben zakon, le da je takrat urejal izplačilo neizplačanih dodatkov za nego otroka, je v letu 2019 pripravila že tudi vlada Marjana Šarca. Zakona sta pomembna, saj je v letu 2003 prišlo do napačnega tolmačenja zakonodaje, ki je imelo nedopustne posledice. Starši so se morali namreč odločati med prejemanjem enega izmed dveh dodatkov, to je med dodatkom za pomoč in postrežbo ali dodatkom za nego otroka, čeprav so bili pravzaprav upravičeni do obeh. Takšno stanje je trajalo do leta 2016. Kot smo v Listi Marjana Šarca izpostavili že ob sprejemanju prvega zakona pred dvema letoma, se nam zdi popolnoma, ampak popolnoma nedopustno, da je do napačnega tolmačenja zakonodaje sploh prišlo. Le predstavljamo si lahko vse stiske, muke in napore staršev, ki so se borili za svoje zakonsko določene pravice. Na tem mestu seveda ne moremo mimo vprašanja odgovornosti. To bo verjetno za vselej ostalo neodgovorjeno vprašanje, vendar je pomembno to, da do tega nikoli več ne sme priti. Prav tako apeliramo na pristojno ministrstvo, da vsem upravičencem zagotovi informiranost in dostopnost do uveljavljanja dodatkov. Ne smemo si privoščiti, da bi kdo zaradi prepozne oddaje obrazcev ali česa podobnega ostal brez tistega, kar mu pravzaprav po zakonodaji tudi pripada. Takšni praksi neinformiranosti s strani države smo bili namreč priča tudi pri izvajanju protikoronske zakonodaje. Le upamo lahko, da ne bo do česa podobnega spet prišlo. Listi Marjana Šarca se že od vstopa v politiko zavzemamo za odpravo krivic in zaščito najranljivejših skupin. V času delovanja naše vlade smo dokazali, da to znamo in zmoremo. V kratkem obdobju smo sprejeli številne ukrepe, s katerimi smo pomagali številnim skupinam prebivalcev. Veseli nas, da bomo zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo podprle prav vse poslanske skupine. Ne morem pa na tej točki mimo obravnave zakona na seji matičnega delovnega telesa, kjer so se ponovno pokazali ceneni populizem in hvaljenje odločenih poslancev koalicije ter seveda njihove večne floskule o tem, kako prejšnji vlade niso nič storile, dela samo in izključno njihova vlada. Temu bi se lahko poslanci izognili vsaj pri takšni tematiki, kot je odprava krivic za nazaj. To je seveda le naš skromen predlog njim. V Listi Marjana Šarca bomo zakon, ki je danes pred nami, seveda podprli. Z zakonom bomo torej uredili izplačilo neizplačanih dodatkov za pomoč in postrežbo za slepe osebe, ki so bile zdravstveno zavarovane po zavarovancu zavoda in v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2016 niso bile upravičene do tega dodatka zato, ker so njihovi starši prejemali dodatek za nego otroka. Upravičencu bo za vsak mesec, ko je izpolnjeval pogoje, pripadal znesek dodatka za pomoč in postrežbo v višini 300 evrov. Kot rečeno, bomo zakon podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Mag. Marko Koprivc bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani! Socialni demokrati predlog zakona, ki ureja izplačilo neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo, podpiramo. S tem zakonom se namreč dokončno izenačujejo pravice vseh družin s slepimi ali slabovidnimi otroki, saj se ureja druga stran problematike, ki je nastala zaradi neprimerne interpretacije zakona glede izplačevanja dodatka za pomoč in postrežbo ter dodatka za nego otroka hkrati. Po odločitvi sodišča slepim ali slabovidnim osebam namreč oba dodatka pripadata istočasno. Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka, ki je bil sprejet novembra 2019, je uredil izplačilo neizplačanega dodatka za družine, ki so se odločile, da bodo uveljavljale pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, medtem ko predlagani zakon ureja izplačilo neizplačanega dodatka za družine, ki so se odločile, da bodo uveljavile pravico do dodatka za nego otroka. Ocenjuje se, da bo dodatek prejelo okoli 25 družin. Upravičenec bo tako za nazaj za vsak mesec, ko je izpolnjeval pogoje v skladu z zakonom, prejel izplačilo dodatka za pomoč in postrežbo v višini 300 evrov. Družine s slepimi ali slabovidnimi otroki so vsekakor v težkem in nezavidljivem položaju. Zelo težko si je predstavljati njihovo situacijo, ki od staršev zahteva veliko odrekanja in potrpežljivosti. Mnogi izmed njih se v želji, da bi svojim otrokom s posebnimi potrebami zagotovili najboljšo možno nego in oskrbo, odpovejo celo svoji karieri in se v celoti posvetijo oskrbi svojih otrok. Zato Socialni demokrati podpiramo predloge, da bi bili tudi ostali otroci s posebnimi potrebami, ki prav tako potrebujejo 24-urno nego in varstvo, upravičeni do dodatka za pomoč in nego, ki ga ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-2. Dejstvo je, da če otrok živi doma in ne v zavodu, za njega skrbijo starši, ki pri negi in oskrbi otrok s posebnimi potrebami pogosto nimajo nobene druge pomoči. Ta jim niti ne pripada na podlagi Zakona o osebni asistenci, saj mladoletni invalidni otroci nimajo pravice do osebne asistence, ker so do nje upravičeni šele po tem, ko dopolnijo 18 let starosti. Pomembno je, da država z različnimi ukrepi družinske politike prispeva h kakovosti življenja vseh otrok in družin. To pa še posebej velja za ranljive družine, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami. Tem družinam je potrebno zagotoviti ustrezno materialno pomoč in podporo pri vključevanju v družbo. Glavna naloga socialne države je namreč, da ranljivim skupinam s posebnimi potrebami zagotovi takšno pomoč, da jim bo omogočila dostojno in kakovostno življenje. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Violeta Tomić, ki bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. VIOLETA Hvala za besedo. Starši slepih in slabovidnih otrok so upravičeni do dveh dodatkov, do dodatka za nego otroka in do dodatka za pomoč in postrežbo. Ti dve pravici se ne izključujeta in to je leta 2012 potrdilo tudi Višje delovno in socialno sodišče. V nasprotju s tem pa so bili starši slepih in slabovidnih otrok vse od leta 2003 s strani centrov za socialno delo prisiljeni v izbiro med dodatkom za pomoč in postrežbo in dodatkom za nego otroka, družine, ki so do leta 2003 prejemale oba dodatka, pa so se morale enemu odpovedati. To pomeni, da so te družine izgubile tudi do 200 evrov mesečno v zadnjih 18 letih.Gre za ogromno finančno oškodovanje družin s slepimi in slabovidnimi otroki. velikem deležu gre v teh primerih za enostarševske družine. Veliko od teh družin se oziroma se je v tem obdobju preživljalo z mizernimi zneski. Vsak evro v tem obdobju je bil odločujočega pomena za dobrobit in razvoj otroka. Ta izgubljeni dodatek bi starši lahko namenili za razvoj, za terapije, za pomoč otroku, danes, 18 let kasneje, je v mnogo primerih žal prepozno. Starši so proti tej krivici seveda protestirali in Višje delovno in socialno sodišče jim je pritrdilo. A tudi po sodni odločbi iz leta 2012, da se dodatka ne izključujeta, je pristojno ministrstvo potrebovalo skoraj tri leta, da je z okrožnico pristojne organe obvestilo o pravilnem tolmačenju zakona v praksi. Starši, ki bi lahko vsaj od leta 2012 prejemali, kar jim po zakonu pripada, so bili tako še naprej prikrajšani. Leta 2019, 16 let po tem, ko se je zgodila prva krivica, je Vlada pripravila, Državni zbor pa sprejel zakon, ki je staršem za nazaj izplačal vse neizplačane dodatke za nego otroka, ne pa tudi neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo. Da zakon, sprejet leta 2019, ni zagotavljal podlage za izplačilo neplačanih dodatkov za pomoč in postrežbo, je takrat zaman opozarjala tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Resnično upamo, da je Vlada tokrat končno, po 18 letih, pripravila zakon, ki bo te krivice dokončno popravil. moramo se zavedati, da s to dolgoletno krivico staršem niso bila odvzeta zgolj sredstva, odvzeti so jim bili tudi čas, denar in priložnost, da bi svojemu otroku lahko v tem dolgem obdobju ponudili več. Ta zakon zato v resnici ne popravlja krivic, ne predvideva odškodnin za vse oškodovane starše in njihove otroke, ampak zgolj vrača tisto, kar jim je bilo nezakonito odvzeto. Država škode, ki je v resnici neizmerljiva, s tem zakonom niti ne poskuša odpraviti. Po popravi krivic od sebe ne zahteva tega, kar sicer zahteva od vseh prebivalcev. Vsi moramo plačevati zamudne obresti za pretečene terjatve, bodisi za plačilo računov bodisi za prometno kazen. Vsakršen, še tako majhen dolg slehernika zna država učinkovito in na stroške dolžnika izterjati skupaj z vsemi zamudnimi obrestmi. Zato bi tudi ministrstvo moralo najti način, kako pravično ne le povrniti neizplačani dodatek, ampak tudi na nek način določiti višino odškodnine za te starše. Šele potem bi lahko rekli, da gre za dejansko popravo krivice. Navkljub temu bomo v upanju, da starši s tem zakonom pridobijo vsaj kanček pravice, v Levici ta predlog podprli. Smo pa zgroženi nad neodzivnostjo in neučinkovitostjo ministrstva v tem primeru. Za slepe otroke smo potrebovali 18 let in 7,5 milijona, za banke pa slaba štiri leta in 5 milijard. Sprašujem se, koga torej ščiti ta država in katero ustavo izpolnjuje. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Tadeja Šuštar bo predstavila še stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. TADEJA Hvala za besedo. Skupnost je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši posameznik. Družba mora zagotoviti, da noben posameznik ali skupina ne živi pod mejo socialne varnosti. Tega se ta vlada zaveda, zato korak za korakom rešujemo probleme, s katerimi se vse prejšnje vlade niso želele ali niso bile sposobne ukvarjati. sprejetjem zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo vzpostavljamo zakonsko podlago za izplačilo dodatkov za slepe osebe od začetka leta 2003 do konca leta 2016. Ti ljudje 14 let niso dobili tistega, kar jim pripada. Ta vlada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa to rešujeta. Vsem tistim, ki bi jim ta dodatek pripadal, bo izplačan za nazaj, in sicer v višini 300 evrov za vsak mesec. Vlogo za izplačilo neizplačanih dodatkov za pomoč in postrežbo bodo morali upravičenci vložiti pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v roku enega leta od uveljavitve tega zakona. Če je upravičenec že umrl, lahko vlogo za uveljavitev pravice vložijo tudi njegovi pravni nasledniki. Zamudne obresti se ne bodo obračunavale, saj bo država upravičencem izplačala višji znesek dodatka, kot je bil določen v letu 2003 in pozneje. Predlog je pripravljen po vzoru Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka, ki ureja obratno situacijo, ko so se upravičenci odločili za uveljavljanje dodatka za pomoč in postrežbo in zato niso bili upravičeni do dodatka za nego otroka. Socialna varnost temelji na osnovni ideji solidarnosti. Skupnost zameji tveganja, ki jih posameznik sam nikoli ne bi mogel razrešiti. Osnovne oblike solidarnosti so pomoč in podpora v najožjem življenjskem krogu v družini, med prijatelji, med sosedi in v zasebnih skupnostih. Zavedamo se tudi prispevka in podpiramo delovanje prostovoljskih nevladnih organizacij, ki s svojo inovativnostjo, fleksibilnostjo in prilagajanjem storitev ter programov potrebam uporabnikov predstavljajo dopolnitev javnemu sektorju in pomembno prispevajo k družbeni blaginji in večji socialni varnosti. Invalidne osebe so pomemben del naše družbe in sodijo v njo. Imeti morajo možnost, da svoj vsakdan oblikujejo same. Vključevanje mora biti prisotno v celotni družbi. Invalidnost ne sme predstavljati tveganja za revščino za invalidne osebe in njihove najbližje ali za socialno izključenost. Za invalidne osebe je zelo pomembno, da lahko z delom vsaj delno pokrijejo svoje stroške, zato zagovarjamo njihovo vključevanje v delo in v družbo ter neodvisno življenje. Potrebujemo več odprtosti pri zaposlovanju sodelavcev z invalidnostjo. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih bomo predlog zakona podprli in z njim odpravili še eno od krivic, ki se jih prejšnje politike niso želele lotiti. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.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

Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! Dovolite, da na kratko podam obrazložitev k zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Vlada Republike Slovenije je pripravila predlog novega zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki prenaša določbe nove direktive 2018/2001 o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določa cilje na področju obnovljivih virov ter ukrepe za doseganje teh ciljev in načine njihovega financiranja. Zakon ureja tudi potrdilo o izvoru, samooskrbo z električno energijo in obnovljivimi viri, skupnosti obnovljivih virov energije, rabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa. Trenutno področje obnovljivih virov ureja Energetski zakon, EZ-1. Pogoste spremembe evropske zakonodaje, poleg tega pa vedno bolj podrobno in obsežno urejanje področne materije povečujejo obseg vsebin, ki se urejajo z EZ-1, in s tem potrebo po nenehnem spreminjanju obstoječega zakona. Zaradi obsežnosti je postajala materija, ki jo je EZ-1 urejal, čedalje bolj nepregledna. Čedalje težje je bilo zagotavljati tudi pravočasen prenos direktiv v slovenski pravni red. Iz tega razloga se je izkazala potreba, da se zakonska ureditev energetike po vsebini razdeli na več samostojnih zakonov, ki bodo sledili strukturi pravnega urejanja teh vsebin v aktih sekundarne zakonodaje Evropske unije. Temu sledi tudi predlog zakona, ki iz EZ-1 izloča področje obnovljivih virov energije in ga ureja samostojno. Temeljni cilj predloga zakona je spodbujati rabo obnovljivih virov energije v vseh sektorjih proizvodnje in rabe energije. S tem zasledujemo cilj podnebno nevtralne družbe in zelenitve našega gospodarstva in družbe. Nekatere bistvene spremembe zakona. V zakonu je določen vsakoletni izhodiščni delež OVE, ki ne sme biti nižji od 25 %, medtem ko so skupni cilj 2030 in vmesni cilji po tehnologijah določeni v NEPN. V zakonu se ureja podporna shema in v okviru tega tudi vsebina v zvezi z deklaracijami za proizvodne naprave in potrdili o izvoru. Zakon določa tudi delovanje centra za podpore, torej obvezne državne gospodarske javne službe, ki upravlja s sredstvi. Na podlagi koncesije bo to službo še naprej izvajala družba Borzen. Zakon ureja tudi nadomestilo lokalnim skupnostim za izrabo prostora za veter. Na področju samooskrbe prihaja do bistvenih sprememb glede na obstoječo shemo. Končni odjemalci bodo morali plačati omrežnino na vso prevzeto energijo iz omrežja, obenem pa bodo za viške dobili plačilo. Z vidika prostorskega urejanja je v zakonu določeno, da morajo nosilci planiranja in operaterji omrežij pri razvoju in umeščanju upoštevati spodbujanje OVE. Vzpostavlja se tudi kontaktna točka za pomoč vlagatelju pri postopkih pridobivanja dovoljenj. Na področju ogrevanja in hlajenja je novost prepoved projektiranja in gradnje kotla na kurilno olje, mazut in premog po letu 2023. Pri sistemih daljinskega ogrevanja je določen cilj povečevanja deleža OVE za 1 % na leto, obveznost priprave trajnostnih načrtov ter možnost odklopa odjemalca od energetsko neučinkovitih sistemov po letu 2025.Pri vključevanju energije iz obnovljivih virov v promet je določeno, da se do 2030 doseže vsaj 14-odstotni delež iz obnovljivih virov, delež v posameznem letu pa ne sme pasti pod 10 %. Sprejetje zakona o spodbujanju rabe obnovljivih energije je torej ključno za izvajanje ukrepov na tem področju in za dosego ciljev Republike Slovenije. Hvala lepa za pozornost.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 Spoštovani! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 30. seji 17. 6. 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in odločanje po rednem postopku predložila Vlada. V dopolnilni obrazložitvi je v imenu predlagatelja državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok izpostavil, da je temeljni cilj predloga zakona spodbujati rabo obnovljivih virov energije v vseh sektorjih proizvodnje in rabe energije, s čimer s čimer se zasleduje cilj podnebno nevtralne družbe ter zelenitev našega gospodarstva in družbe. Kot bistvene vsebinske rešitve je med drugim izpostavil, da je v predlogu zakona določen vsakoletni izhodiščni delež obnovljivih virov energije, ki ne sme biti nižji od 25 %, medtem ko so skupni skupni cilj do leta 2030 in vmesni cilji po tehnologijah po letih določeni v celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu. Do bistvenih sprememb prihaja na področju samooskrbe glede na obstoječo shemo, saj bodo morali končni odjemalci plačati omrežnino na vso prevzeto energijo iz omrežja, obenem pa bodo za viške dobili plačilo. Oproščeni bodo plačila sorazmernega deleža prispevka za obnovljive vire energije in prispevka za energetsko učinkovitost. Med drugim je urejena tudi časovna omejitev za trajanje izdaje dovoljenj, in sicer skupaj največ dve leti, za proizvodne naprave do 150 kW pa največ eno leto. Pri vključevanju energij iz obnovljivih virov energije v promet pa določa, da se do leta 2030 doseže vsaj 14-odstotni delež iz obnovljivih virov energije, delež v posameznem posameznem letu pa ne sme pasti pod 10 %. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Valentina Marolt je pojasnila, da so v pisnem mnenju podali pripombe k določenim členom, te so ustrezno upoštevane z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin. V zvezi z opredelitvijo dveh izrazov pa je bil kasneje vložen predlog zakona o oskrbi z električno energijo, v katerem sta oba izraza tudi pojasnjena. Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj predlog zakona podpira in med drugim ocenjuje, da so predlagane zakonske rešitve primerne, ter kot pozitivno ugotavlja, da je Ministrstvo za infrastrukturo predlog zakona predhodno usklajevalo z vsemi tremi reprezentativnimi združenji občin. V krajši razpravi je bilo glede vsebine predloga zakona izraženih nekaj pripomb s strani Poslanske skupine Levica, med drugim glede določbe tretjega odstavka 4. člena, po kateri naj bi bila vsaka vrsta proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter gradnja in prevzem objektov in zemljišč, ki so zanjo potrebni, v javno korist. Po njihovem mnenju je povečanje zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov nujno za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, ne more pa biti to vedno v javno korist, saj imajo lahko tudi obnovljivi viri energije številne negativne okoljske in družbene posledice. Tako sta lahko nepremišljeno umeščanje in gradnja proizvodnih zmogljivosti obnovljivih virov energije, zlasti gradnja velikih hidroelektrarn, pogubna za številne živalske in rastlinske habitate. Prav tako gradnja in proizvodnja kapacitet obnovljivih virov energije ne moreta biti v javno korist, kadar to bistveno vpliva na ostale sektorje gospodarstva, na primer turizem, in zmanjšuje kvaliteto življenja prebivalk in prebivalcev v njihovih okolicah. Med drugim so izrazili nasprotovanje tudi določbi 13. odstavka 20. člena, ki določa, da lahko Vlada zaradi potrebe po ohranitvi vzdržnosti financiranja podporne sheme omeji letno instalirano moč proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, ki ji je lahko podeljena podpora, če delež tovrstnih proizvodnih naprav presega za tisto leto načrtovani obseg instaliranih naprav v sprejetem Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu. Po njihovem mnenju je to nesprejemljivo, saj je povečanje deleža obnovljivih virov energije eden od ključnih pogojev za doseganje ogljične nevtralnosti. Po razpravi je odbor sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih skupin k osmim členom predloga zakona in nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih tudi sprejel. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Besedo ima mag. Andrej Rajh, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite. MAG. Spoštovani podpredsednik, spoštovani državni sekretar, kolegice poslanke in poslanci! Zeleni razvojni preboj in trajnostni prehod sta dve ključni prednostni nalogi našega časa, pri katerih bodo obnovljivi viri energije igrali eno odločilnejših vlog. Vemo, da bi morali do leta 2020 odstotek rabe obnovljivih virov energije povečati na dobrih 25 %, a nam to ni uspelo. Treba je vzpostaviti mehanizme, s katerimi bomo izboljšali svoje rezultate, saj nas k temu zavezuje tudi nacionalni energetsko-podnebni načrt, in k temu bo pripomogel tudi pričujoči zakon, zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.V stranki SAB si želimo močno socialno državo, močna socialna država pa je mogoča samo z močnim gospodarstvom. Tudi zato vedno zagovarjamo, da mora biti oskrba z električno energijo trajnostna, zanesljiva in cenovno konkurenčna, brezogljična, temelječa na domačem znanju in tehnologiji. Spodbujati in tlakovati moramo pot digitalizaciji in gospodarskemu razvoju, ki je temelj naše blaginje in močne socialne države. Strateško premišljen in dobro voden prehod na obnovljive vire energije v Sloveniji bo prinesel konkurenčno prednost za gospodarstvo in nam zagotovil dolgoročno energetsko varnost. Prav vsaka spodbuda k hitrejšemu prehodu na obnovljive vire energije. Zato pozdravljamo tudi ta zakon. Samooskrba z energijo predstavlja temelj energetske varnosti in omogoča vključenost potrošnikov, ki postajajo končni in aktivni odjemalci. Teh je iz dneva v dan več. A žal se je v praksi izkazalo, da je obstoječi zakon pri izvajanju samooskrbe naklonjen predvsem individualni samooskrbi, torej v praksi nameščanju fotovoltaičnih modulov na strehi hiše, skupinske oblike samooskrbe se praktično ne izvajajo. Trenutno je namreč vseh nameščenih skupinskih enot zgolj za vzorec, individualne pa močno prevladujejo. Zato smo v stranki SAB za obravnavo na matičnem delovnem telesu k zakonu vložili amandma, ki bi naslovil težave, s katerimi se soočajo predvsem stanovalci v večstanovanjskih stavbah. Ti plačujejo prispevke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, a iz praktičnih razlogov, kot je na primer nezmožnost pridobitve soglasja etažnih lastnikov, te ne morejo izvesti. Če bi bil naš amandma sprejet, bi takšni stanovalci napravo za samooskrbo lahko namestili na objekte ali zemljišča v javni ali zasebni rabi, ki se nahajajo znotraj območja skupne nizkonapetostne transformatorske postaje. Z dopolnitvijo zakona smo v SAB želeli prispevati k pospešitvi prehoda in povečanju deleža obnovljivih virov energije predvsem v naseljih. Tako bi stanovalci v večstanovanjskih objektih in naseljih, pa tudi tisti, ki živijo v individualnih objektih, lahko postali aktivni odjemalci. Glede na to, da naš predlog ni bil sprejet, bi bilo smiselno, da ministrstvo oprosti plačila prispevka za obnovljive vire energije tiste, ki s tem povezanih ukrepov v praksi ne morejo izvajati oziroma je postopek tako otežen, da odnehajo. Zakon je dober, odraža stališča stroke, zato obžalujemo, da ni bil sprejet naš amandma, ki bi ga še izboljšal, ljudem pa olajšal prispevanje k doseganju ciljev na področju obnovljivih virov energije.

Hvala za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! Slovenci imamo radi svojo zeleno deželo, ljudje imamo radi svoj planet, lahko pa bi rekli, da še kako drži trditev, da ta naš planet, našo deželo štejemo kot nekaj samoumevnega. Za učinkovito varovanje okolja vsekakor ne zadošča zgolj politika, nujna je skrb za planet prav vsakega posameznika. Za dosego ambicioznih ciljev morata okoljska in podnebna politika postati ključni del vsake politike in vsake politične odločitve v Sloveniji in prek tega tudi ozavestiti vsakega posameznika. Evropski zeleni dogovor določa pot, s katero bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. V njej je predstavljena nova trajnostna in vključujoča strategija za rast, katere cilji spodbuditi gospodarstvo, izboljšati zdravje in kakovost življenja ljudi ter poskrbeti za ohranitev našega življenjskega okolja. Kot opozarjajo strokovnjaki, potihoma pa se tega zaveda danes že vsak, bi imelo neukrepanje uničujoč vpliv na naravo in posledično na nas same. Višje temperature in vse bolj ekstremni vremenski pojavi, ki smo jim priča, že imajo posledice za gospodarstvo in sposobnost držav pri proizvodnji hrane. V prihodnje to lahko eskalira v uničujoče posledice. Zato je nujno, da resno pristopimo k zmanjšanju emisij, razogljičenju in višjemu deležu energije iz obnovljivih virov. Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz talnih naravnih procesov, sonce, veter, voda, fotosinteza. V naravi jih nikoli ne zmanjka, saj se obnavljajo dokaj hitro in so dokaj enakomerno porazdeljeni, za seboj pa ne puščajo umazanije, izpušnih plinov ali strupenih odpadkov. Za doseganje razogljičenja pa je nujno vlaganje v projekte na področju obnovljivih virov energije, v pametna omrežja in pametne skupnosti. V Sloveniji je danes najpomembnejši obnovljivi vir energije lesna biomasa, sledi vodna energija, v zadnjih letih pa je razvoj najbolj dinamičen pri izkoriščanju sončne energije in bioplina. V Poslanski skupini Desus smo prepričani, da mora biti projekt tako imenovanega zelenega prehoda nujno celovit, zajemati mora torej popolnoma vsa družbena področja. Ključ razvoja nove industrije ne samo v svetu, ampak tudi pri nas bodo ravno obnovljivi viri energije. Predlog zakona je po naši oceni oblikovan v smeri spodbujanja rabe teh virov energije v vseh sektorjih proizvodnje in rabe energije, zato smatramo ta predlog zakona kot primernega. Omenim naj samo še ključno novost predloga na področju samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije. In sicer, po izteku prehodnega obdobja, to je po 31. 12. 2023, distribucijski operater ne bo več registriral končnih odjemalcev s samooskrbo na način, da se omrežnina plača le od razlike med oddano in prejeto energijo. Tako bodo morali končni odjemalci plačati omrežnino na vso prevzeto energijo iz omrežja. Obenem bodo za viške prejeli plačilo, hkrati pa bodo oproščeni plačila sorazmernega deleža prispevka za obnovljive vire energije ter prispevka za energetsko učinkovitost. Kot že omenjeno, bomo poslanci v Poslanski skupini Desus Predlog zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije soglasno podprli.

Hvala, gospod podpredsednik. Dober večer! Temeljni cilj današnjega predloga zakona je povečati uporabo obnovljivih virov energije v proizvodnji energije in tudi pri pogonskih gorivih ter s tem zmanjšati emisije toplogrednih plinov, prenesti v slovenski pravni red zahteve predmetne evropske direktive in posodobiti sistem spodbujanja rabe obnovljivih virov energije na vseh področjih. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev podpiramo predvsem naslednje ukrepe: prenovo sistema podpore za rabo obnovljivih virov energije in njegovo razširitev tudi na druge vrste energije; podrobnejšo ureditev mednarodnih projektov v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov; ureditev samooskrbe z elektriko iz obnovljivih virov; vključevanje energije iz obnovljivih virov v ogrevanje in hlajenje; vzpostavitev strožjih zahtev za pogonska goriva v prometu ter poenostavitev upravnih postopkov in vzpostavitev enotne kontaktne točke za pomoč investitorjem pri projektih proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Tako bomo najbolj spodbudili rabo obnovljivih virov energije. Predlog zakona pelje v smeri prehoda na čistejšo energijo, kar bo ugodno vplivalo na varovanje okolja v naši državi. Zaradi povečanih deležev obnovljivihvirov v proizvodnji in porabi se pričakuje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar bo zelo ugodno za podnebne spremembe. Prav tako verjamemo, da se s temi ukrepi zasleduje cilj podnebno nevtralne države in zelenitve našega gospodarstva in družbe. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev smo prepričani, da bodo predlagane spremembe krepile slovensko gospodarstvo in razvojno energetsko načrtovanje predvsem zaradi novih vlaganj v proizvodne naprave za obnovljive vire vire in v naprave za shranjevanje elektrike. Porast poslovnih priložnosti zaradi teh vlaganj bo okrepil zaposlovanje. Zeleni prehod na energetskem področju je ključni izziv te generacije zaradi ugodnih posledic na marsikaterem drugem področju družbenega življenja. Veliko pozornosti je potrebno nameniti kohezivnosti in povezovanju različnih sektorjev energetike zaradi ustreznega odgovora na izzive v prihodnje. tako bomo uspešni pri zasledovanju ciljev uvajanja obnovljivih virov energije, ki so zastavljeni v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu. Za zaključek bi rad opozoril še na eno težavo. Pri postavitvi naprav za samooskrbo na večstanovanjskih objektih je zato treba pridobiti soglasje vseh etažnih lastnikov. V večini primerov in oziraje se na mentaliteto se 100-odstotnega soglasja ne da doseči, tako da je večina fotovoltaičnih naprav nameščenih na enostanovanjskih stavbah, velike strehe stanovanjskih blokov pa tega potenciala ne morejo izkoriščati. Stanovalci v blokih, kljub temu da plačujejo prispevke in spodbude za sistem, ukrepov skupnostne samooskrbe zaradi kakšnega vedno in vsemu nasprotujočega soseda praktično ne morejo koristiti. Zato predlagamo in apeliramo na pristojne, da se v kratkem ta težava odpravi, in sicer na način, da se pri postavitvi naprav za samooskrbo na večstanovanjskih objektih zniža odstotek potrebnih soglasij etažnih lastnikov na denimo 50 %. K temu smo pred nedavnim pozivali, vendar ni bilo posluha med kolegi odločevalci. Žal bo za dejanski preboj najprej treba ugotoviti, da so nas na tem področju ostale države Evropske unije prehitele po in desni, in se bodo mogoče iz kljubovanja ustvarili pogoji, da tudi pri nas zaživijo energetsko rodovitne strehe, da se znižajo položnice za elektriko in bo manj onesnaževanja. Nepovezani poslanci bomo Predlog zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije podprli. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Dušan Šiško bo spet predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite. Lepo, da ste opazili, spoštovani podpredsednik, tokrat sem danes za govornico Vsebina novele zakona se v precejšnji meri navezuje na naloge občin, zato je pomembno mišljenje občinskih uslužbencev z različnih oddelkov, saj zakon posega tudi v urejanje prostora. Menimo, da bi moralo biti umeščanje v prostor, kar se tiče objektov državnega pomena, energetske infrastrukture, urejeno v Zakonu o urejanju prostora, kajti s tem bi se ohranila možnost za preglednost zapletenih postopkov, pravna varnost udeleženih. Opazili smo, da je večja pozornost namenjena samooskrbi, kar bi se lahko uredilo v Energetskem zakonu z razširitvijo 115.a člena. Zanesljiva, varna in trajnostna oskrba z električno energijo je pomembna z vidika, da se prepreči socialna revščina. Relevantno se nam zdi, da agencija zavrne priznanje potrdila o izvoru, če upravičeno dvomi o točnosti, zanesljivosti ali verodostojnosti potrdila. Slovenski nacionalni stranki smo tudi prepričani, da na spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, ki jo izvaja država, najbolj na ljudi, vplivajo ugodne finančne spodbude, kajti nasploh v življenju in pri poslu je tako, da se vse začne in konča pri denarju. Pri določitvi načinov spodbujanja in višine podpor se lahko upoštevajo tudi drugi vidiki, socialni vidik, varovanje okolja, predvsem zmanjševanje izpustov, ohranjanje kulturne dediščine. Zakon na malce nejasen način določa delež obnovljivih virov na izhodiščni ravni na 25 %, kot je določeno za leto 2020. Če država ne dosega ene ali več nacionalnih referenčnih vrednosti za dosego deleža energije iz obnovljivih virov ali če od 1. 1. 2021 naprej ne ohranja izhodiščnega deleža 25 %, lahko Vlada izvede finančno vplačilo v mehanizem Unije za financiranje energije iz obnovljivih virov. Ministrstvo vsaka tri leta sprejme omogočitveni program za spodbujanje in lajšanje razvoja skupnosti OVE, med drugim se zagotavlja dostopnost vsem končnim odjemalcem. Drugi odstavek 46. člena nakazuje na nerazumevanje bistva normativne dejavnosti, kajti to, da moramo z zakonom določati, da naj predpisi vsebujejo preglednost, sorazmernost, da ne smejo razlikovati med vlagatelji zahtev, kaže na družbeni problem. Pri načrtovanju, projektiranju in omejevanju rabe energentov v prostoru je treba v prvi vrsti dati prednost obnovljivim virom pred fosilnimi viri, prav tako tudi plinovodnim sistemom z večjim deležem obnovljivega plina v sistemu. 51. člen daje podlago za delovanje kontaktne točke, ki opravlja naloge usmerjanja, pomoči, svetovanja in informiranja vlagatelja, vse od vložitve zahteve do izdaje končne odločbe. Pri tem ne sme nastopati kot zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja v upravnem ali drugem postopku. Slovenski nacionalni stranki se absolutno strinjamo s tem, da se projektiranje in gradnja kotla na kurilno olje, na mazut in premog prepove, razen če je to del industrijskega ali proizvodnega procesa.

Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav sekretarju, kolegice, kolegi! Predlog zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije glede prehoda na ogljično nevtralno družbo je eden od zelo pomembnih zakonov, saj bo z njim začrtana slovenska pot do tega cilja. Namen zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, OVE, je uskladitev nacionalnega pravnega reda s pravom Evropske unije. Z zakonom se v slovenski pravni red prenašajo zakonodajni akti paketa Čista energija za vse Evropejce. Paket Čista energija za vse Evropejce predvideva prehod Evropske unije v ogljično nevtralno družbo do konca leta 2050. Za izpolnitev tega cilja je v direktivi OVE določen skupni cilj do konca leta 2030, in sicer doseči najmanj 32% OVE v bruto končni rabi energije v državah Evropske unije. Temeljni cilji predloga zakona so: povečati uporabo obnovljivih virov energije v proizvodnji vseh vrst energije in tudi pri pogonskih gorivih; zmanjšati emisije toplogrednih plinov; prenesti v slovenski pravni red zahteve direktive 2018/2001 EU; posodobiti sistem spodbujanja rabe obnovljivih virov energije na vseh področjih proizvodnje in rabe energije. Drugi cilji predloga zakona, ki so povezani s temeljnim ciljem, so še: prenoviti sistem podpor za rabo obnovljivih virov energije in ga razširiti tudi na druge vrste energije; podrobneje urediti skupne projekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov tako z drugimi državami članicami kot tudi s tretjimi državami; podrobneje in bolj učinkovito ter skladno z direktivo urediti samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije; podrobneje urediti skupnosti na področju proizvodnje energije iz obnovljivih virov; doseči nekatere administrativne poenostavitve in vzpostavitev enotne kontaktne točke za projekte proizvodnje energije iz obnovljivih virov; vključevanje energije iz obnovljivih virov v ogrevanje in hlajenje; vzpostaviti strožje zahteve za pogonska goriva v prometu. Predlog zakona bo imel določene posledice na področju poslovanja javne uprave in poenostavil bo komuniciranje investitorjev kot strank v postopkih, saj bodo komunicirali le z enotno kontaktno točko. Prav tako bo predlog zakona ugodno vplival na okolje. Pričakuje se pozitiven vpliv predloga zakona na gospodarstvo zaradi novih vlaganj v proizvodne naprave na obnovljive vire in v naprave za shranjevanje električne energije iz teh virov. V Slovenski demokratski stranki bomo predlog zakona podprli. Hvala za Hvala lepa.